Najprej bom dal repliko, ker se je že prej prijavila, Nataši Sukič, da bo povedala, kje je bila napačno razumljena oziroma napačno interpretirana. Izvolite.

povedali, kako nespodoben diskurz je na naši strani, s tem da ste sami uporabljali nespodoben diskurz uvodoma in ob zaključku s to puško v koruzi, pa o temi, kako se nam mudi nazaj na oblast, s tem da vi preskakujete iz oblasti v oblast. to ste pa pozabili, da ste zmeraj na strani, ki je zmeraj na oblasti, ki sploh ni šla z oblasti. Tako da malo se mogoče zamislite nad tem dejstvom, ko drugim očitate. Drugo pa je, da ste zavajali pri pri kalkuliranju koliko dni, kako je 47 tednov. Če bi vi dobro poslušali razpravo, to so podatki Unesca, delno in polno zaprtje šol po tabeli Unesca je: Slovenija na prvem mestu 47 tednov, Češka 46, Latvija 45, Poljska 43, Bolgarija 41. Govorimo o delnem in polnem zaprtju, kombinirano. Če gledamo samo polno zaprtje, spoštovana, da vam povem, samo še zmeraj praktično skoraj prvi, pravzaprav smo drugi, Poljska je prva – 24 tednov, Slovenija druga – 21 tednov. Potem sledi Češka 20, pa Bolgarija 18, pa Latvija 13. Tako da zelo neslavni rekordi, spoštovana.

Slovenija 26, Češka 26, Bolgarija 23, Poljska 29 tednov. Tako da, spoštovana, rekordi našega delnega ali polnega zaprtja šol so katastrofalni. To govori, da nekaj ni v redu, ne da je to odlično opravljeno delo ministrice. To pomeni, da je to slabo opravljeno delo ministrice, kajne? Ker šolanje na daljavo po kvaliteti nikakor ni primerljivo s šolanjem v šolah. Toliko. Hvala. Hvala lepa. Najprej vsem tistim, ki boste intervenirali ali postopkovno ali z replikami. replikami. Tisti trenutek, ko predsedujoči poseže v razpravo, vam priporočam, da prekinete s svojo diskusijo in poslušate, kaj ima povedati predsedujoči. Na takšen način, kolegica Sukič, kot vi to počnete, tega ne bom več toleriral. Če sem interveniral, potem sem interveniral in poslušajte, kaj povem. Drugo vprašanje je pa vprašanje replike, ali boste uporabili repliko v skladu s poslovnikom ali pa

Hvala, podpredsednik. Jaz bi vas prosila v skladu s 70. členom Poslovnika, da mi dovolite repliko na repliko, kajti izrečene so bile nekatere netočnosti in bi se želela odzvati in pojasniti zadeve.

odgovor ministrice Kustec na interpelacijo, potem ste najbrž zasledili preglednico na sedmi strani, kjer je navedeno, da je imela Slovenija 154 dni zaprte šole, več od nje pa Irska, Češka, Poljska, Madžarska, Slovaška, Latvija, Romunija, Nemčija, Italija, ZDA in Kanada. Resnično vam predlagam, da si te podatke pogledate in jih proučite

predsedujoči, Tina Heferle je na začetku te seje predsedniku Državnega zbora poudarila, da pričakuje, da imamo, tudi ko vi pridete, vsi poslanci, pozicije in opozicije, enak tretma. Ravnokar ste dovolili repliko na repliko, medtem ko ste posegali v razpravo kolegice Nataše Sukič.

naj bi tisti, ki razpravlja, utihnil. Vendar bi vas rada opozorila, da res ni primerno, da v razprave poslancev posegate, in da nas pustite. Kajti interpelacija je ravno zato, da izrazimo kritiko na delovanje nekoga, ki je vam mogoče ljub, mogoče politično blizu, mogoče ste do njega bolj čustveni, ampak vseeno poskušajte biti toliko objektivni, da dovolite nam, ki smo sestavili interpelacijo, da jo tudi zagovarjamo. Hvala. Hvala lepa. Saj sem to pustil, samo opozoril sem prej, v razpravo nisem posegal, replika ima pa točno določen namen in definicijo. In če replika ni opravljena v skladu z navodilom, ki je v poslovniku, potem to ni replika. V takem primeru bom vedno interveniral. Kar zadeva pa repliko na repliko, je izjemoma tudi dopustna po poslovniku. Tako da v tem delu ni narejenega ničesar, kar ne

kolegica Gregorčič repliko na repliko, naslednji pa nima nihče več možnosti replike na repliko. Da se razumemo. Zdaj pa lahko nadaljujete. Dajte 30 sekund dodatka pri gospodu Koprivcu.

Gospa Monika Gregorčič, na vas sem se želel odzvati. Namreč, očitno je zdaj vaša taktika na današnji interpelaciji, da se postavljate v vlogo žrtve, postavljate v vlogo žrtve tako ministrico kot sebe, svojo stranko, celotno vlado in tako naprej. Prej ste vi rekli, ne jaz, da očitno niste na pravi strani in imate zaradi tega težave.

pa ste z vstopom v to vlado požrli besedo oziroma posredno izdali volivke in volivce. Namreč, vaš predsednik je pred volitvami

da bi bilo treba neke nove, drugačne standarde v politiki vzpostaviti. Vi ste to besedo požrli in zaradi tega v opoziciji na to večkrat opozorimo. Predvsem zato, ker nas čudi, da neka stranka, ki ima tako na deklarativni ravni kot tudi sicer, sem verjel, po prepričanju, po osebnem načinu življenja neke popolnoma drugačne vrednote, kot jih zagovarja

Nadaljujemo z razpravo. Besedo ima Vojko Starović, za njim bo razpravljal Tomaž Lisec. Izvolite

za besedo. Imam občutek, kot da se nahajam na stadionu, kjer sta dve nasprotni navijaški ekipi, ki si samo nekaj očitata ena drugi, to je malo prevladalo, in da imamo sodnika, ki ne zna voditi

da so se v tej Sloveniji zgodile nekatere zareze v našem sistemu izobraževanja, ki so bile nepotrebne in zgrešene in nimajo nobene zveze s pandemijo, s covidom, ampak je bila pandemija covida samo uporabljena zato, da so se dosegali drugi cilji. Poleg tega pa so bili ukrepi, ki so bili sprejeti v izobraževalnem sistemu, v šolstvu v zvezi s pandemijo, ukrepi in neukrepi, zgrešeni.

Pa vendar je bilo teh zgrešenih odločitev in neodločitev na področju izobraževanja preveč. Rezultati to jasno kažejo. Politična odgovornost – prosim, dekleta, pojdite ven, no, me moti, resno. Pa vendar je bilo tega preveč, kot sem rekel. In politična odgovornost odgovornost za to leži na ministrici, ki je odgovorna za ta resor. Tudi zato ker ni hotela ali želela ali zmogla prisluhniti strokovnim krogom, tistim, ki delajo v tem šolstvu, ki delajo v izobraževanju, od koder je priletelo mnogo pripomb učiteljev, ravnateljev in drugih, pa tudi

ki so v opoziciji in jih je ravno tako ali na papirju celo več, kakor je tistih, ki so v poziciji. To je nedopustno. Na drugi strani pa se ni dovolj odločno uprla napotkom in navodilom, ki so prihajali iz Kabineta predsednika Vlade. O tem smo veliko slišali, veliko se je pisalo. Ti napotki iz njegovega štaba, ki je nestrokoven, nesposoben za stvari, za katere dajejo napotke. Ministrstvo za izobraževanje ima

so ministri v svojih okvirih samostojni in so odgovorni Državnemu zboru. Ne vem, kje zdaj leži ta odgovornost, ko – saj mogoče je morala skočiti ven – ministrice ni, ko sprašujem po tem Dobro, ne vem. Ampak pravim pač, da je odgovorna … govora pozicije, da je bila ministrica tista, ki je zrihtala denar za šole, vrtce, telovadnice, športne objekte v tem mandatu, da so to njene zasluge. Glejte, jaz malo dvomim o tem. Zopet se moram spomniti na načrt za odpornost, ki je bil najprej pripravljen pri vašem ministru in ga je Vlada podprla in je šel v javno razpravo. Torej nek osnutek. Tam so bile dane obljube, tam se je zbiralo občinske pobude, gradil se je plan od spodaj navzgor in so bile dane obljube. Verjamem, da je te obljube, ki so bile takrat dane, težko požreti. Zato tudi mislim, da smo si zato denar denar dodatno sposojali in ga zapravljali. Glede drugega, kar smo pa danes slišali od moje kolegice Monike,

Glasno manjšino je treba utišati – to je nesprejemljivo. Dajmo biti konstruktivni, govorimo o zadevi in nehajmo biti na eni strani Viole, na drugi pa Zmajčki, ki se stepejo za nič in se tudi tolčejo med sabo in so bile tudi smrtne žrtve. To ne vodi nikamor. Bodimo parlament, kjer je dovoljeno govoriti in kjer naj štejejo argumenti, ne pa glasnost in nasilnost govornikov. Hvala lepa.

dvorane/ Glasne manjšine, se opravičujem. Veste, v življenju pridejo tudi situacije, ne rečem, da so vedno takšne, ampak pridejo, pride situacija, in epidemija je takšna situacija, ko se je treba znati postaviti na pravo stran, zato da se zaščitita zdravje in življenje. Samo toliko. Potem pa je stvar vesti in odločitve vsakega posameznika, kako v takšni situaciji reagira in deluje. Hvala lepa.

Mene ne moti, da ministrice ni, razumem, da ne more ves čas sedeti, ta seja bo zelo dolga in ne bom med tistimi, ki ji bomo še to oporekali. Poleg tega sva bila dolga leta tako močno povezana, da mislim, da tudi ve, kaj mislim z vsako besedo, ki jo izrečem. Ampak sem vesel njene vrnitve, čeprav sta med nami dva odlična državna sekretarja, ki sta izvrstna in strokovnjaka in kolega. Spoštovana ministrica, na koncu svojega uvodnega govora ste dali pomembno sporočilo v smislu, da politika nima kaj iskati v šolah in še manj na plečih otrok, pa tudi učencev in dijakov. In to je res. Vem pa tudi, da veste, da ima politika ne glede na svojo barvo vedno velik apetit po vplivu v izobraževalnem prostoru. Prepričan sem, da se kot politologinja – in ta poklic cenim kljub drugačnim mnenjem nekaterih kolegov in z vso resnostjo menim, da ga naša družba zelo potrebuje – z akademsko veljavo, ki jo premorete, zavedate, da je šola vendarle vedno ideološka. Torej, strnimo jo v sintagmo, šola je ideološki aparat države. Zakaj to izpostavljam? Ker sem ves čas vašega ministrovanja intimno kot nekdanji soborec Bane in navzven kot poslanec od vas pričakoval, da boste s svojim znanjem, izkušnjami, politično kilometrino in s svojo verodostojnostjo šolski prostor branili pred tistim delom politike, ki res nima kaj iskati v šolah, na univerzah, v vrtcih in vseh ostalih vzgojno-izobraževalnih institucijah, in da boste, če ugotovite, da ne gre, to javno izpostavili in zapustili ladjo prevare. Lahko rečem, da ste šolski prostor ideološko uspešno obranili pred tistimi, za katere danes pravite, in to pravijo tudi oni, da so na drugi strani, in da vi več niste na tisti strani, kjer ste včasih bili. Da, govorim o levi politični hemisferi, ki ima svoj vpliv v politiki. Vem, da ste to občutili v času obvladovanja epidemije in ste te pritiske obranili, temu ne oporekam, ampak in to bo ključno v moji razpravi – niste pa jih obranili vseh tistih ideoloških pritiskov, ki prihajajo z druge, desne strani. O tem bom govoril, ker smo od vas pričakovali nepristranskost, ker kot smo rekli, politika nima kaj iskati v šoli, ne pa prejemov za udejanjanje agende, ki zdaleč ni vaša ali pa ni bila vaša, ne vem več, kaj je prav. Niste obranili visokošolskega prostora, ko ste v zakonu PKP podaljšali rok za izpolnjevanje pogojev za akreditacije visokošolskih zavodov. Rešitev je kasneje povozilo Ustavno sodišče. Gre za tipičen primer, pri katerem ste delali uslugo ali ste mogoče brez nujnega premisleka ubogali ukaz od zgoraj. Pa ta usluga niti ni bila toliko ideološka, kolikor je bila materialno bogata. Niste obranili srednješolskega in osnovnošolskega prostora, ko ste v zakonu PKP hoteli omogočiti dijakom z opravljeno poklicno maturo vpis na univerzitetni študij ne glede na področje, na katerem so pridobili to strokovni izobrazbo. Kaj ali kdo vas je prisilil v tako glup – to besedo je nedavno poslovenil vaš ministrski kolega – ukrep, ki je bil klofuta vsem principom poštenega izobraževanja? Niste obranili visokošolskega prostora, ko v zadnjih dneh kot Miklavž podeljujete koncesije za visokošolske programe. Zaradi koga in zakaj kompromitirate svojo strokovnost in znanje? Kot robot ubogate vladno kliko, namesto da bi objektivno ocenili in jih vsaj poskusili uravnotežiti, če že ne odbiti. Pa bi jih lahko, ker je Računsko sodišče opozorilo na pomanjkljivosti in nepravilnosti pravne ureditve pri podeljevanju koncesij. Lahko bi tudi dali zagotovila, da boste najprej popravili neustrezno pravno podlago in podali spremembe spremembe Zakona o visokem šolstvu in nato na transparenten način podelili koncesije. Ampak niste. Niste smeli. Mislim si, da ste globoko v sebi čutili, da to ni prav, zato ste vse te nečedne stvari v podpis predali drugim podpisnikom. Ampak pri zgodovinskih odločitvah slepomišenja ni, odgovornost je primarno vaša, četudi bi si želel, da bi bilo drugače. Niste obranili niti tega, da se danes na čelu državne maturitetne komisije ustoličuje človek, ki je doslej mentoriral več diplom in disertacij, ki so raziskovale lik in delo vašega sedanjega šefa. Kaj je to drugega kot ideološki aparat države? politika veliko iščeta v šolah tako in drugače in to, ministrica, dobro veste in ni bilo videti, da ste se borili, da bi to bilo drugače. Želim verjeti, da ste se, ampak da je ta boj ostal skrit za vrati vladne sobe ali kakšne druge. Za zgodovinski spomin bi bilo koristno, da o tem spregovorite. Preprosto je težko verjeti, da ženska s takšno življenjsko potjo dovoli, da jo v enem letu tako grdo izrabijo in ji natovorijo toliko nesnage. Je to vredno katedre v kakšni z vašo roko požegnani novi fakulteti? Je to vredno vseh tistih predavanj, na katera ste kot mlada profesorica potovali, čeprav vam nadrejena ni hotela plačati niti goriva? Spomnite se svojega mladostnega zanosa pred odločitvijo o izbiri študija in političnih pogledov, zaradi katerih ste do prafaktorjev proučevali umetnost možnega. In spomnite se, ko ste političnim devičnikom v največji poslanski skupini v zgodovini Slovenije odstirali meglice z obzorij, ko smo in ko so iskali identifikacijo v strankarsko-parlamentarnih procesih. Kako ste pristali na okopih izvrševanja ideologije, ki vam je bila tuja? To je edino vprašanje, na katerega ne najdem odgovora. Bili ste svetilnik, od svetilnika pa je ostal le tilnik, sklonjen tilnik. Rad bi, pa ne vidim mostu, na katerem bi se midva, Simona in Bane, lahko še srečala. Hvala.

Hvala za dano besedo, spoštovani podpredsednik. Spoštovani ministrica, državna sekretarja, preostali minister, kolegi in kolegice, vsi skupaj, lep pozdrav! Začel bom s tem, da je po mojem mnenju interpelacija smešna, v veliki meri tudi patetična, da se navajajo neki navidezni vzroki in demagogija predlagateljev. Že če pogledamo samo vzroke za interpelacijo, tukaj niso naštete kršitve zakonov ali ustave, ampak gre za neke politične, tudi osebne sodbe, velikokrat za diskreditacije, in na primer v točki 4 o znanstveno-raziskovalni dejavnosti tudi eklatantne laži. Sam imam srečo ali pa nesrečo, da delo vseh ministrstev spremljam zelo aktivno od leta 2005 naprej mi je zelo žal, da danes govorimo o tem, kdo je boljši ali slabši minister, ampak če ste si ostali dovolili sodbe, si jo bom dovolil tudi jaz. pogledam samo prejšnjega ministra in sedanjo ministrico, je razlika očitna. Od polnih floskul prejšnjega ministra, ki je na primer v enem letu, letu 2019, imel 22 potovanj oziroma izletov, imamo tukaj ministrico, ki dela, sprejema zakone, uresničuje sodbe Ustavnega sodišča je, kljub temu da Slovenija predseduje svetu Evropske unije, več doma kot v tujini. Sam ji štejem v izredno čast, da je šla podpirat naše olimpijske junake na Olimpijske igre. Dejstvo pa je tudi, da je delo ministrstva za izobraževanje zelo široko zastavljeno tako po vertikali kot po horizontali in da je to ministrstvo težko obvladovati že v normalnih letih. Je pa dejstvo, da bi bilo to ministrstvo lažje obvladovati kakšnemu ministru, ki je skrajno levega političnega, ideološkega prepričanja. Ker ravno to se je dogajalo v zadnjih osmih, 10 letih. In ko potem pride nek sredinski človek, ki želi morda celo preširokemu krogu ugajati, ima na eni strani uradnike, ki so še vedno zelo hvaležni, če želite tudi podložni bivšim ministrom, in na drugi strani ideje sedanje ministrice oziroma njene ekipe, ki želi narediti tisto, česar se v preteklih letih ni naredilo. In ko želi ta ministrica karkoli narediti, dobi pred sabo obrambni zid. Dobi obrambni zid približno 7 % zaposlenih na ministrstvu za izobraževanje, dobi obrambni zid vsaj 30 % različnih ravnateljev, učiteljev, dekanov in vseh ostalih zaposlenih v šolstvu, ki želijo, da se nič ne spremeni, dobi medijske napade in osebne diskreditacije iz enega preprostega razloga. Ker je bila Simona Kustec, bivša vodja Poslanske skupine SMC, za njih uglajena gospa, spretna koalicijska partnerka, kar naenkrat zaradi neke druge koalicije dobi veliko tarčo na hrbtu. Toliko o teh ljudeh, ki te božajo, ko te potrebujejo, in nate zlivajo gnojnico, ko prestopiš iz njihovega ideološkega mehurčka, ko zastopaš tiste vrednote, ki bi jih po mojem mnenju morale zastopati vsaj vse stranke, ki kričijo, kako so članice evropske skupine liberalcev oziroma Ne nazadnje smo danes tudi slišali, da je problem, če si minister oziroma ministrica, ki vsakodnevno skačeš po TV-oddajah in loviš kamermane takšne ali drugačne medijske hiše, da poveš, kaj si misliš o o celotnem svetu, o slovenskem izobraževalnem sistemu ali pa o tem, da nek ravnatelj ne bo spoštoval ustave, zakonov, še manj pa odlokov in pravilnikov. Jaz osebno mislim, da je bolje, da kakšen minister manj pove pa veliko več naredi, kot pa to, čemur smo priča v zadnjem času – imamo poslance, ki več bivakirajo v preddverju pred kamerami, kot pa delajo tukaj v tej dvorani Državnega zbora. sem si odgovor ministrice in se ji zahvaljujem za skoraj preveč izčrpno odgovarjanje na puhlice oziroma na diskreditacije v interpelaciji. Moram reči, da je v bistvu ta njen odgovor tudi napotilo za nadaljnje delo vsakega resnega ministra v tem resorju. Morda notri še kakšen podatek manjka. Primer. Prej smo poslušali o tem, kako se ne ve, kaj se je dogajalo z lansko maturo. Pa bi bil presenečen, če bi sedaj vprašal eno izmed predhodnic, ki je imela toliko povedati o maturi, koliko strani in koliko grafov in koliko tabel je v poročilu o maturi za leto 2020 204 strani. Po mojem mnenju celo preveč. In ko govorimo o številkah in o številu pravnih aktov – 23 pravilnikov, pa očitno še vedno premalo. Najbolj se o teh pravilnikih, uredbah in zakonih razpravlja s strani tistih, ki na eni strani najbolj kričijo o tem, kako je potrebna avtonomija šolstva, na drugi strani pa bi radi tudi navodila, kako se odtrgajo posamezni listki s posameznih papirjev znotraj razredne skupnosti. Skratka, eno so besede, kako moramo biti samostojni, sploh s strani kakšnih politično nastavljenih ravnateljev, na drugi strani pa rabijo natančna navodila na približno 80 straneh, kako vsako stvar urediti, in čakajo in čakajo blagoslov od ministrice za tisto, kar je povprečnemu državljanu zelo znano in ne rabi nobenih navodil. Na drugi strani bi se dotaknil še dveh stvari. Ena je politizacija šolstva in druga stroka. O politizaciji šolstva v tem mandatu govorijo ravno tisti, ki so ta resor izobraževanja trdo branili ne samo zadnjih osem let, ampak ga niso izpustili vsaj zadnjih 30 let. Tisti, ki ne dovolijo, da se kakorkoli drugače razmišlja, kot se je razmišljalo, bom rekel v tistih časih, ko so bili še črno beli TV-ekrani, tisto, kar smo največkrat gledali. Skratka, če se v na primer zadnjih osmih letih izpostavi kakšno ime in se ga želi nadgraditi z nekom drugim, gre za politizacijo šolstva, kajti po mnenju vseh predlagateljev so vsi tisti skrajni levičarji na področju šolskega sistema edini zveličavni in kakršnakoli sprememba je nestrokovna. Kot smo danes videli, prihaja tudi do osebnih napadov na ljudi, jih, prvič, ni tukaj, in so, drugič, ljudje, ki jih je na določene funkcije, če želite dekanov, postavila ravno prejšnja, Šarčeva vlada. Ampak danes jim že niso všeč, ker so baje ti gospodje bili mentorji enemu ali dvema vidnima predstavnikoma SDS, verjetno pa so čez njegove roke znotraj šolskega sistema šli marsikateri tudi skrajno levi, vidni ali nevidni ljudje. Ampak mislim, da o tem sploh ne bi smeli debatirati. Ko smo že ravno pri visokošolskem sistemu, vam moram, ministrica, čestitati in se vam zahvaliti za širitev visokošolskega prostora, ki ga dovolite vsem tistim, ki razmišljamo, da morda pa Ljubljana le ni edina zveličavna prestolnica univerzitetnega življenja v Sloveniji, da obstajajo vsaj še dve, tri, štiri, upam da, resne institucije v Sloveniji izven Ljubljane, ki imajo ali želijo imeti univerzo. Danes je bilo govora tudi o tem, kako ministrica mora ali pa ne sme poslušati stroke, kako mora poslušati samo izobraževalno stroko. Ampak mislim, da je tudi na ministrstvu stroka, ki verjetno podpira ministrico. In če je tam kakšna politična stroka, upam, da je ministrica ne posluša. Če tukaj in tam naleti na kamere kakšen nevladni predstavnik in se imenuje za edino in zveličavno stroko, pa mislim, da ima ministrica vso pravico in po mojem mišljenju tudi dolžnost, da takšnih posameznikov, ki se sklicujejo, da so edini zveličavni, ne posluša. ko govorimo o covidu, si moremo, hočemo ali nočemo, priznati, da ne izhajamo samo iz izobraževalne stroke, da imamo na drugi strani stroko na področju zdravstva, kjer ravno ta koalicija KUL včasih reče, aha, to stroko morate poslušati, drugič ne.

probleme. Imamo gospodarsko stroko, imamo še druge stroke, ampak očitno v Sloveniji prihaja v ospredje Facebook stroka, ki se spozna na izobraževanje, spozna se na zdravstvo, spozna se na gospodarstvo in na finance, ampak vse to v teoriji in v nagajanju. Da pa ne bomo samo v besedah. Meni je zelo žal, da nimamo še večjega ekrana, da bi si lahko vsaj državljani podrobno pogledali, česar koalicija KUL noče slišati, kaj vse je bilo narejeno v ukrepih v času epidemije. Ne bom našteval, koliko milijonov za posamezne ukrepe, ker bi mi to vzelo vsaj pet minut. Naslednja stvar, gibanje vseh sredstev na ministrstvu za izobraževanje. Vsi tisti, ki so toliko govorili o tem, kako je potrebno dati izobraževanju več denarja, so ga pod to ministrico in to vlado dobili. Vsi dobijo, ministrica ima pa za nagrado interpelacijo in se mora zagovarjati.

določene naprave za čiščenje zraka. Za to je bilo izplačanih že 11,1 milijona, denar je bil na razpolago in se je uporabil, ampak očitno pravi še vedno niso dobili Tudi sredstva za aktivnosti, ki so pomembne za ohranjanje in krepitev duševnega zdravja otrok in mladine – 50 tisoč evrov več kot prejšnji zveličavni minister. Dotaknil se bom ene eklatantne laži v interpelaciji glede znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti. Vsi bivši zveličavni ministri so leta in leta, se opravičujem, pacali ta zakon. Imeli smo ministre, ki niso vedeli, ali bi dali poseben zakon o znanstvenoraziskovalni dejavnosti ali bi skupaj dali še zakon o visokem šolstvu, ali pa niso vedeli, kaj bi naredili, in naredili niso nič. Ta ministrica pa je presekala gordijski vozel in zakon je bil sprejet. Ne samo da je bil sprejet končno se bomo po proračunu približali temu, čemur se reče, da se za študijsko dejavnost in za znanstvenoraziskovalno dejavnost nameni 1 % BDP. Tisto govorjenje vseh bivših ministrov, kako bodo uredili, sta uredili ta vlada in ta ministrica. Vsako leto se povečujejo tudi sredstva za znanost in informacijsko družbo. Primer: leta 2018 185 milijonov, leta 2021 251 milijonov. Eni govorijo, drugi pa delamo. Zaključil bom z eno zgodbo, ki se dotika vsakega izmed nas, vsakega župana in vsakega prebivalca. Sofinanciranje občinskih investicij s 3 milijonov v letu 2021 na 19 milijonov. Sofinanciranje investicij, famozni razpis, ogromno prijav in poskrbeli smo skupaj z resornim ministrstvom, da so vsi, ki so izpolnjevali pogoje, dobili sredstva za investicije v vrtce, šolstvo, šolske narodnosti in tudi športne objekte. Preko 200 objektov. In brez skrbi, z investicijami v predšolsko, šolsko in športno infrastrukturo še nismo končali. Še pred koncem mandata bomo zagotovili s pomočjo ministrstva in te vladne koalicije še dodatna sredstva. Tisto, o čemer so drugi govorili, v tej vladi in s pomočjo tega resornega ministrstva delamo. Skratka, pade tudi mit o tem, kako ta ministrica ni naredila nič za šport. Podprla je naše olimpijske junake, nagradila finančno vse tiste, ki so uspešni na evropskih, svetovnih prvenstvih, in vsi mladi bodo dobili nove projekte, nove infrastrukturne projekte, na katere posamezne lokalne skupnosti čakajo 10 let. Skratka, zato ker ministrica in ta vlada delata, dobi ministrica namesto čestitk in pohval interpelacijo.

hvala. Samo gospodu Liscu bi odgovorila, ker sem se prepoznala v tistem delu, ko je govoril, da so nekateri govorili o prezračevalnih sistemih in da, citiram, kar je on povedal, »denar je bil na razpolago, vendar očitno pravi še niso dobili dovolj.« Konec navedka. Karkoli je hotel povedati, mu bom prebrala, kaj mi je napisala ena izmed ravnateljic na to, da so dobili denar. Spraševala sem jo, koliko denarja so dobili in kaj so z njim storili oziroma kakšna so imeli navodila. »Zagotovo ne za prezračevalne sisteme. Iz tega kupujemo razkužila, maske, teste za zaposlene, rokavice, vrečke. Ne vem, kaj še, če še sploh kaj, ostane, ker nam to plačujejo kar nek pavšal.« Toliko o tem, da pravi po vašem mnenju še niso dobili dovolj denarja za prezračevalne sisteme. Kolegu bi predlagala, da je malo previden s svojimi besedami, sploh pa je previden s tem, da

Najprej postopkovno. Nekajkrat smo že slišali, da interpelacija ni utemeljena na nekih konkretnih kršitvah zakonov ali nečesa takega, pa na Twitterju ste začeli rolati zdaj to interpretacijo. Če si preberete Ustavo, 118. člen, vam je tam zelo jasno zapisano, 10 poslancev lahko vloži interpelacijo o delu in odgovornosti ministra. Ne piše, da mora kršiti zakon, ne vem kaj, zato imamo institut ustavne obtožbe za predsednika Vlade ali ministra pa predsednika republike in tako naprej. Poslovnik enako, v njem se samo še doda, da mora biti jasno obrazloženo, kaj je vprašanje te interpelacije. In mi smo navedli sedem, v prvi interpelaciji še nekoliko več, sedem utemeljenih očitkov ministrici, ki so danes zaenkrat še vedno ostali brez konkretnega odgovora. Kolega Lisec, vi ste rekli, stroka je predlagala zaprtje šol. Drži. Je pa tudi predlagala takrat na začetku epidemije lani, da se šole zaprejo zadnje, in je Vlada brez težav povozila to mnenje in najprej zaprla šole in potem raje pustila odprta nakupovalna središča, frizerske salone in ostale storitvene dejavnosti. Potem ko je vse skupaj počilo, ste vse dol zaprli, ampak je bila škoda že narejena. In isto je šlo v obratni smeri. Najprej ste začeli odpirati te iste frizerske salone, masažne salone, celo igralnice, igralnice, nakupovalna središča in tako naprej in so se šole odpirale zadnje. Tako da ne zdaj vi o stroki in o tem, kdo jo upošteva, kdo je ne, ker o vsakem odloku, ki se sprejme, se sliši, kako je treba popravljati zapisnike, zaradi tega ker se je nekdo zmotil na teh sestankih, zapisnikarji so krivi in tako naprej. Kar se tiče številk, ki jih ves čas navajate. V redu, so prišle neke dodatne investicije, to je tudi na račun povišanja plač, to je tudi na račun dodatnih izdatkov, ki so se zgodili zaradi epidemije same, ampak te številke ne govorijo in ne povedo ničesar o stanju izobraževanja v času covida. To je naš očitek – da se ministrstvo ni pripravilo in ni naredilo dovolj, da bi čim bolj omejilo vpliv šolanja na daljavo in ostalih socialnih posledic, ki jih je prinesla epidemija, in da ni naredilo dovolj, da bi te posledice odpravilo. To so očitki, ne da vi zdaj naštejete, kateri zakoni so bili sprejeti. Ja, so bili. Če mene vprašate, je bilo sprejetje ZOFVI velika napaka in velika škoda za šolski prostor. To, da se podeljuje koncesije nekim zasebnim fakultetam, ki so blizu vaši stranki, je za mene škoda za to državo. In tako naprej. Tako da to so stvari, ki so škodljive. Še enkrat, pozabljate na zelo konkretne učinke, ki jih je imelo šolanje na daljavo. Razumem, da je bilo to nekaj, kar je bilo potrebno narediti, lahko bi se naredilo v manjšem obsegu, bolj kontrolirano, z boljšimi ukrepi, ampak ni nobenih ukrepov za popravo tega in očitno, to je razvidno iz odgovora ministrice, umanjka osnovni razmislek o tem, da ni učilnica = laptop ali osebni računalnik doma. Ker se pozablja, da ni samo dostop do interneta in dostop do elektronike, do računalnika dovolj za to, da se naredi ta enačaj med šolanjem doma in v šoli. Problem je, in o tem so bile raziskave narejene, da je tukaj problem tudi v veščinah. Učenci in tudi njihovi starši iz bolj ogroženih okolij, iz bolj ogroženih ozadij imajo slabše veščine za uporabo internetne komunikacijske tehnologije. Tudi to je vplivalo na zmožnost učenja na daljavo in tako naprej. Teh analiz, še enkrat, jaz nisem slišal, jih nisem videl. So se delale študije s strani raziskovalnih inštitutov doma in v tujini glede tega, ampak ministrstvo ostaja gluho za te zadeve in to je problematično. Hvala lepa. Nadaljujemo z razpravo. Besedo ima Nik Prebil, za njim pa bo dobil besedo Samo Bevk. Izvolite. Hvala lepa, gospod podpredsednik. Ministrica, ki je žal ni, državni sekretar, kolegice in kolegi, lepo pozdravljeni! Zgodba okrog te interpelacije je pravzaprav dokaj dolga in kar nekaj stvari je, ki se jih je potrebno lotiti. Mogoče bi se v tem svojem izvajanju osredotočil predvsem na del, ki se dotika

sicer ni razglašena, ampak saj je vseeno, poslabšala duševna zdravje otrok in mladostnikov. To je dejstvo, to kažejo tudi številne raziskave. Tudi študentski predstavniki, študentsko organiziranje je na podlagi teh raziskav pozvalo Vlado k ukrepanju, ampak kot po navadi s te strani neuspešno. Ne nazadnje je tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje pozval k sistematičnemu in takojšnjemu ukrepanju

v njeni maniri – da so bile opravljene raziskave pa da je bila zasnovana študija pa da so pogledali te podatke. Ne vem, študija na študijo, očitno. Jaz sem včasih s tiste strani poslušal, kam vse gre denar za študije, pa vidimo, da jih je

narejeno zgolj in samo z namenom, da se utiša tiste, ki se jih pač ne da poslušati tej dotični ministrici. In seveda ministrstvo tudi jasno, brez kakršnihkoli težav pove, da je to odločitev, ki temelji zgolj na političnih argumentih, ker je pač bilo tako zapisano v koalicijski pogodbi. Super. Na začetku epidemije je ta vlada seveda obtoževala študente in dijake, mlade, da širijo virus na zabavah, pa vam je bilo dokazano, da to ni bilo tako. No, danes se obtožuje, da otroci v osnovnih šolah širijo virus. To se vse vse dogaja na eni strani, ker ne ministrica ne Vlada nista znali pripraviti ukrepov pravočasno, tudi premiki niso bili narejeni pravočasno, verjamem pa, da denarja ni več, glede na to, da smo

tukaj vsaj v večjem delu opozicije oziroma celem delu, če lahko tako rečem, strinjamo, pa tudi številni drugi, da ministrica za otroke in mlade ni naredila nič oziroma bore malo. Direktorji vrtcev, ravnatelji osnovnih šol, ravnatelji srednjih šol pa dekani fakultet, vsi jasno in v en glas povedo, da od te ministrice ni nič, da ni pravočasnih navodil in jasnih odgovorov, da so nekateri ukrepi nesmiselni in se spreminjajo iz dneva v dan, prav tako kot letijo okrožnice z danes na jutri. Veste, tako je resnično težko delati in verjamem, da so potem nezadovoljstva in določeni upori tudi iz njihovih vrst. In kaj delate danes, spoštovani? Spet enako. Ukrepe najbolj zaostrujete najprej v šolah, namesto da bi jih tam nazadnje, kot da se iz tistega prvega dela niste nič naučili. Morda je že res, da šole niso bile najdlje zaprte, sicer so si podatki malenkost različni, ampak vseeno, bile so izredno dolgo zaprte. 150 dni zaprtja šole ni malo in je predolgo, kolegice in kolegi, za duševno zdravje in padec znanja, ki so ga doživeli mladi, otroci, pa ne ene generacije, več njih, je veliko. Tukaj bom citiral iz enega intervjuja, ki ga je imela ministrica oziroma

tem še niso srečali in da službe delujejo na 200 %. In potem dodaja naprej: »Gre za generacije, na katerih bo družba slonela v prihodnosti, z ministrstvom pa ostajamo na dveh ločenih bregovih, kot da ne bi govorili o istih otrocih oziroma isti situaciji.« To so strokovnjaki, ki vam pravijo, kje ni rezultata od te ministrice. In v nekem drugem intervjuju, ki je bil zdaj pred kratkim, spet jasno ravnatelji povedo, da ne vedo, kaj se pravzaprav dogaja, da ni jasnih navodil, ne posluša se ravnateljev, meče se jih v en in isti koš, kultura dialoga je slaba, želijo si samo slišati konkretne napotke, kako naj izvajajo pouk. To je realnost, kolegice in kolegi. To so dejstva in to je to, česar ministrica ni storila, in to je to, kar je v tej interpelaciji očitano. Zanima me tudi, tukaj bi mogoče bilo fajn, da dobimo kakšen odgovor, predno se spet zgodijo neljube reči, ministrica je v bistvu v intervjuju odgovarjala, da tisti, ki bodo doma, bodo doma, v redu, da tisti, ki so v razredu, bodo v razredu, ti se bodo samotestirali. Ampak zdaj mene res zanima, kako se bo izvajal pouk v teh primerih. Ali bodo učitelji imeli eno uro v razredu pa potem še eno uro na domu ali ste že uspeli v vse šole namestiti kamere, videokonferenčne sisteme in tako dalje, da bodo stvari tekle tako, kot je treba? Ker nivo znanja, ki ga otroci dobijo prek spleta, pač ni enak tistemu, ki ga dobijo ob interakciji v živo. Žal … / oglašanje iz dvorane/ Ja, se strinjam, da imajo zdaj izbiro, kolegica, strinjam se, ampak pozabili ste pa, da te izbire niso imeli, ko so bile šole 150 dni zaprte in so posledice že nastale. nastale. Ampak samo zanima me, ker se sprašujem, da se ne bomo spet čez en teden pogovarjali, zakaj stvari niso urejene pa da nas je še vedno malce presenetilo, kljub temu da smo že skoraj dve leti v tej situaciji.

bila večina odlokov, ki jih je ministrstvo izpeljalo, nezakonitih in neustavnih. Naj opomnim na odločitev Ustavnega sodišča, da se morajo šole in zavodi takoj odpreti za otroke s posebnimi potrebami. Tukaj sta bila škoda in zaostanek resnično velika in v LMŠ smo vas opozarjali od samega začetka, da dajmo temu nameniti več pozornosti, da gre za otroke, pri katerih je napredek nekoliko počasnejši, nazadovanje pa toliko hitrejše. In seveda ignoranca z vaše strani, kot vedno. Da Da ne govorimo o razveljavitvi drugih členov, ne nazadnje vam je zdaj Ustavno sodišče povedalo, da je tudi izobraževanje, izvedeno na daljavo, neustavno, in še kaj drugega in še kaj drugega.

te njene usmeritve ne prihajajo od nje, ampak ji je nekako sugerirano ali naročeno, ona pa pač to slepo izvaja. Ne vem, malce žalostno. Ministrica je vmes govorila »stvari so narejene, to smo sprejeli, to smo sprejeli, to smo sprejeli«. Meni je popolnoma jasno, da so se nekatere stvari naredile, ker so utečene, ker jih delajo uradniki, s katerimi ministrica niti nima opravka in gredo mimo ministrice. Vprašanje, ali sploh za vse ve, kar je bilo narejeno, pa če sploh ve za vse, kar ni bilo narejeno. In ko vi govorite tam na tisti drugi strani – spoštovani kolega Lisec, tukaj se moram odzvati na vas – kako ste vse dali, pa kaj vse boste zgradili, pa koliko milijonov je šlo tja, pa koliko milijonov je šlo tja, ja, strinjam se, dali ste, ampak veste, kaj ste dali? Dali ste pufe. 10 milijard pufov ste dali in teh 10 milijard pufov sloni na teh otrocih, ki se 150 dni niso mogli šolati. To ste jim dali, res čestitke, super. In dejstvo je še drugo – da teh 10 milijard ne bi mogli dati, če bi fiskalno pravilo še veljalo in če ne bi imeli epidemije. Nič od tega ne bi mogli dati. Tako da to hvalisanje s temi pufi počasi presega neko toleranco okusnosti v tej hiši.

pač nimamo mask za otroke v šoli? Ali je to za vas obvladovanje epidemije? Je obvladovanje to, da še zdaj, danes ne zagotovite ustrezne opreme za izvajanje pouka na daljavo, če bi se to moralo zgoditi v celoti? Seveda ne. In zanima me, če je za vas obvladovanje to, da imamo danes več kot 5 tisoč mrtvih, zaradi tega ker se ni ukrepalo takrat, ko bi se moralo?

je zgolj in samo napad tisto, kar se dogaja, ker je resnica včasih zelo boleča. Še enkrat povem, da se mi zdi, da je zapiranje otrok, študentov, dijakov, mladih, kakorkoli, če želite, vedno in v vseh pogledih napačna strategija. Mislim, da tukaj lahko rečem v imenu vseh mladih, da mi ne bo nobeden zameril, da si mladi vedno želijo znanja, neke socializacije

to ni stroka, ki bi jo poslušali vi, ampak je to stroka, ki vas posluša, politiko, torej je to politična stroka in politična odločitev, kar smo videli v nešteto primerih. Tako ne bomo prav daleč prišli. Po mojem mnenju ministrica enostavno ni na strani otrok, dijakov in študentov. Vsaj po tem, kar smo videli do danes, ni na strani znanja in neke socializacije in niti ni na strani mladih. Na tej

Hvala, spoštovani podpredsednik. Mislim, da sem bil v svoji razpravi napačno razumljen, ker nisem govoril o pufih, ampak sem govoril o dejstvih, ki jih izražajo tudi proračuni, ki smo jih ravno nekaj dni nazaj nazaj sprejeli, in govorili smo o dejanskih potrebah, spoštovani mladi poslanec iz vrst LMŠ. Govorili smo o tistem, kar ljudje pričakujejo ne glede na to, ali imamo to v proračunu ali imamo to s strani evropskih sredstev pokrito ali kako drugače. Govorili smo o preko 200 preko 200 projektih, ki jih vaša vlada ni znala spraviti na plano. Govorili smo tudi o projektu, ki je bil še do tega leta bavbav, kajti tudi ta država je namenila denar za izgradnjo osnovne šole Kamnik, ki je bila prej le fatamorgana. Tako da ljudem nismo dali pufov, ampak ljudem dajemo upanje, da prek zidov lahko naredijo življenje otrok v vrtcih lažje, življenje otrok v osnovnih šolah lažje, in ne nazadnje damo mladim tudi možnost, da dobijo ustrezno športno infrastrukturo. Me je pa zadnja razprava spomnila na tisti znani rek, da če bi se levičarji spoznali na ekonomijo, ne bi bili levičarji. Hvala.

Spregovoril bom o treh stvareh, o tehnični podpori za šolanje na daljavo, o mariborskem dijaškem protestu ter nekaj malega o metodah vladanja. S področjem izobraževanja se je glede na letno poročilo za 2020 ukvarjal tudi Varuh človekovih pravic. V poglavju poročila o stanju na področju družbenih dejavnosti je Varuh človekovih pravic opozoril, da učenci v času, ko je v Sloveniji zaradi koronavirusa potekalo izobraževanje na daljavo, še zdaleč niso imeli enakih možnosti za učenje. Varuh je tudi opozoril, da lahko ukrepi, ki so predvideni za omejevanje širjenja koronavirusne bolezni, v večji meri prizadenejo prav socialno izključene in ranljive skupine. Pri Varuhu so ugotavljali tudi, da je učenje na daljavo v veliki meri temeljilo na dostopu do informacijske tehnologije ter predvidevalo aktivno vlogo staršev, ki so tako v veliki meri nadomestili in prevzeli vlogo učiteljev. Nadalje v poročilu Varuha piše, da je bilo v Sloveniji več 100 družin, ki niso imele dostopa do interneta, računalnika niti do tiskalnika in celo do papirja ne. Tudi tiskanje učnih vsebin je za take družine predstavljalo velik problem. Na eni izmed sej Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino pa se je izkazalo, da je bilo stanje še dosti bolj resno, saj je državni sekretar Damir Orehovec povedal, da po anketi iz novembra leta 2020 dostopa do interneta ni imelo okrog 5 tisoč učencev. Torej bistveno več, kot je navedeno v poročilu Varuha človekovih pravic. To je še toliko bolj aktualno, saj imamo v četrtem valu epidemije ponovno velik oziroma izjemen porast koronavirusne bolezni ter vdor virusa v šole in je tudi danes zelo veliko šolskih oddelkov ponovno ponovno v šoli na daljavo. Zato je nujno potrebno zagotoviti ustrezno tehnološko podporo za pouk, saj zelo veliko učenk in učencev ter družin v Sloveniji nima dostopa do interneta, računalnika in tudi ne do tiskalnika. Spoštovani, kot sem povedal že med prvo interpelacijo, me je od vseh dejanj ali bolje rečeno izjav ministrice za šolstvo dr. Simone Kustec še najbolj zmotila izjava, naj kaznovani mariborski dijaki prevzamejo odgovornost za svoja dejanja, ko so na protestnem shodu zahtevali vrnitev v šolske klopi. Takrat bi jih morala namesto tega vzeti v bran ter jih na seji Vlade braniti pred državno represijo in drakonskimi kaznimi policije. Namesto tega pa je rekla, da gre za mlade odrasle, za katere verjame, da razumejo in tudi prevzamejo odgovornost za svoja dejanja. Kot vemo, se je v mariborskem primeru proces pred sodiščem končal v prid dijaka Matica Gosaka, sodnica pa se mu je celo opravičila. Kot je v članku z naslovom Dijak Gosak in njegova pravica zapisal Delov novinar Ali Žerdin, je gesta sodnice, ki se je Maticu Gosaku v imenu sodstva opravičila, simpatična, ni pa zadostna. »Matic Gosak je na sodišču dočakal svojo pravico, zato dijak Gosak,« nadaljuje novinar Žerdin, »ni žrtev sodnega maltretiranja, bil je žrtev državnega maltretiranja.« Prav bi bilo, da bi ministrica dr. Simona Kustec izkoristila današnjo razpravo in se za ta primer v imenu Vlade tudi javno opravičila. In še nekaj malega o metodah vladanja. Zelo bode v oči, da ima predsednik Vlade v svojem kabinetu kar devet državnih sekretarjev. Kolikor vem, si tako bogatega in razbohotenega kabineta ni privoščil še nobeden od njegovih predhodnikov, saj sekretarji pokrivajo številna področja, kot so mednarodni odnosi, zadeve, povezane z Evropsko unijo, nacionalna varnost, zdravstvo, debirokratizacija, obramba, povezava Vlade z Državnim zborom, epidemija koronavirusa, obrt in gospodarstvo ter seveda področje izobraževanja in športa. V vseh teh primerih gre za neke vrste nadministre oziroma podaljšano roko predsednika Vlade, ki dejansko vodi ali vsaj nadzira posamezne resorje, čeprav v 110. členu Ustave Republike Slovenije izrecno piše, da so posamezni ministri v okviru svojih pristojnosti samostojni in odgovorni Državnemu zboru. Še več, gre za rezervno vlado. Ena je bila izvoljena v Državnem zboru, druga, z dosti večjo močjo, pa sedi v Kabinetu predsednika Vlade. V prejšnjih vladah so bili državni sekretarji zgolj koordinatorji brez posebnih pristojnosti in brez pooblastil na ravni ministrov. Kot smo lahko prebrali v reviji Reporter, navajam dobesedno: »Je predsednik Vlade Janez Janša 18. marca pooblastil državnega sekretarja v svojem kabinetu Marjana Dolinška za pomoč pri opravljanju nalog iz pristojnosti Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v okviru pooblastil, ki mu jih da ministrica za izobraževanje, znanost in šport. Kot piše v pooblastilu, je državni sekretar pooblaščen za vodenje in usklajevanje dela ministrstva na področjih investicij, športa, digitalizacije in delovnih teles Vlade s svojega delovnega področja. Prav tako lahko podpisuje tudi dokumente, ki se nanašajo na omenjena področja. Med drugim tudi dokumente s področja finančnega poslovanja; dokumente v postopkih javnih naročil, vključno s pogodbami, razen predlogov za izdajo naročilnic in naročilnic; dokumente v postopkih javnih razpisov, natečajev in drugih postopkov za (so)financiranje, vključno s pogodbami; druge pogodbe in dokumente, iz katerih sledijo materialne obveznosti ministrstva; dokumente, ki se pošiljajo upravnim in drugim organom, pravnim in fizičnim osebam.« Tako Reporter. Po poročanju Slovenske tiskovne agencije z dne 7. oktobra 2021 pa naj bi, tako je razvidno iz odgovora Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na poslansko vprašanje poslanke Lidije Divjak Mirnik, državni sekretar v Kabinetu predsednika Vlade namesto ministrice za izobraževanje podpisal kar 46 dokumentov s finančnim učinkom 160 milijonov evrov. Prav bi bilo, da takemu načinu vladanja naredimo konec in gremo čim prej na volitve. Slovenija si namreč zasluži več. Interpelacijo bom, kot rečeno, podprl. Hvala lepa.

in upam, da bova teh 40 minut preživela složno. Jaz se bom potrudila pa se dajte še vi. Zdaj smo pri drugi interpelaciji ministrice za šolstvo Simone Kustec. Če bi se zgodila že februarja lani in bi jo podprlo zadostno število poslancev, bi verjetno rešili marsikatero stisko, marsikatero življenje, predvsem stiske otrok. tukaj nam je ministrica v svojem zagovoru – pa mi je zelo žal, da ne posluša mojih besed, ker bi jih rada njej izgovorila, ne državnemu sekretarju ali pa kameri. S kamerami sem se jaz v življenju že zelo veliko pogovarjala, človeka bi rada imela nasproti sebe. Ampak žal se

ministrica za zdravstvo in ne za šolstvo. Kar bi mene zanimalo od ministrice v njenem odgovoru, bi bil nek graf, neka statistika o psihičnih težavah mladostnikov, o samopoškodovanjh, o samomorih, o depresijah. Kajti to je nekaj, kar je povzročilo njeno nedelo in njeno porazno slabo ministrovanje. Veste, čisto nobenih priprav ni bilo nikoli za naslednje šolsko leto in šolniki so se ves čas pritoževali, da mogoče v nedeljo zvečer izvedo, kateri ukrep naj bi veljal v ponedeljek zjutraj. Seveda teh ukrepov ni sprejemala stroka, sprejemala jih je Vlada, predvsem pa Janez Janša, ki vodi epidemijo, in ne medicinska ne kakšna druga stroka. Omenjali ste Marjana Dolinška, 160 milijonov evrov podpisanih pogodb. Ja, ko se je sestala SMC, se je sestala okoli Mira Cerarja, ki je na podlagi dobrega imena svojega očeta dobil rekordno število poslancev. Žal je, po njegovih besedah citiram, »preveč oportunistov prišlo v to stranko«, tako da je Miro Cerar kar sam izstopil iz stranke, ki je nosila njegovo ime. ime. Eden takih skrajno desnih politikov je tudi Marjan Dolinšek, ki ga je danes in v tem času vlada Janeza Janše koristno uporabila. Ministrica Kustec Lipicer je tudi v svojem zagovoru – in to me je pa res najbolj od vsega prizadelo – rekla, da jo napadamo, ker je ženska. Veste, to pa je višek višek vsega. Gospa Simona je bila kot poslanka prejšnjega sklica parlamenta avtorica najbolj seksistične izjave v tistem mandatu in nanašala se je name osebno: »Lažje te poslušam, če imaš krajše krilo.« Nisem hotela komentirati tega v tistem času, vendar danes, ko se nekdo sklicuje na to, da je ženska in da jo zato napadamo, veste, mi pa pride do ne vem kam. Nedopustno je to, kajti mi kritiziramo njeno delo, ne njenega spola ali pa spolne usmerjenosti. In to naj bo jasno, kajti to je res nedopustno. Njeno slabo delo prispeva k še slabšemu položaju ravno žensk. Kajti vemo – očitno ministrica ne razume, kako delujeta spolna neenakost in neenakopravnost žensk – njeno katastrofalno vodenje tega resorja je ženske potisnilo v še slabši položaj. Ne vem, če bi katerikoli moški manj razumevanja in sočutja do otrok in do žensk, ki so žrtve te epidemije. Kajti ženske so bile tiste, ki so zapuščale delovna mesta, ženske so bile tiste, ki so bile vzgojiteljice in učiteljice svojih otrok in varuške in dajale podporo. Hkrati pa ministrica podpira vlado, ki vodi protisocialno politiko, ki ravno ženske v skrbstvenih poklicih, se pravi negovalke in medicinske sestre, najslabše plačuje in so prisiljene zapuščati svoja delovna mesta. Tudi v kliničnem centru delajo po 12 ur medicinske sestre in potem se čudimo, zakaj odidejo. Podpira tudi vlado, ki ki koketira s politiko, kot je na Poljskem, kjer mirno gledajo begunce z otroki in jih zalivajo z vodnimi topovi, ki celo v Sloveniji kopira model poljskih shodov za življenje, kjer se jemlje ženskam pravico do splava, ženskam, ki so podplačane, ženskam, ki za določene otroke pač vedo, da zanje ne bodo mogle skrbeti. In ta ista ženska danes govori, da jo napadamo, zato ker je ženska. Inštitut 8. marec se je takoj odzval ne njeno izjavo, in če kdo, potem Inštitut 8. marec zagovarja pravice žensk. Vem, da je kolegica Lidija Divjak Mirnik že citirala ta njihov zapis, vendar ministrice takrat ni bilo. Upala sem, da bo zdaj tukaj, pa tudi ni. Ampak vendarle moram še enkrat ponoviti. Ministrica je rekla: »Zavračam vse očitke interpelacije tudi na podlagi dejstva, da kritike mojega dela s strani leve opozicije slonijo na mehanizmih, kako utišati žensko, je ne jemati resno in jo poniževati z žaljivkami.« To je v zagovoru interpelacije poudarila Simona Kustec. Jaz kot ženska, kot mati sem zgrožena nad njenim odgovorom, do neba zgrožena. Res sramota, gospa Simona Kustec, kjerkoli zdaj že ste. »Kritike vašega dela,« berem, Inštitut 8. marec, »ne slonijo na dejstvu, da ste ženska. Kritike vašega dela slonijo na dejstvu, da ste izjemno slaba ministrica.« Mnogi so že ocenili, predvsem šolniki in del stroke, najslabša ministrica v zgodovini Slovenije. Skratka: »Niso vse ženske v enakem položaju, vi imate moč in oblast, s katero pride tudi odgovornost. Odgovornost, da svoje delo opravite. In vi delate slabo. Natančneje, svojega dela sploh ne opravljate. Presojamo vas po vašem delu in vsebini in vsi očitki, ki so danes uperjeni v vas, bi bili enaki, tudi če bi bili moški. Ste ministrica, ki je dopustila, da so nakupovalna središča ostala odprta dlje kot šole. Ste ministrica, ki je odgovorna za ogromen porast duševnih stisk mladih. Ste ministrica, ki ravnateljev in ravnateljic ne seznanja z novimi pogoji dela in številne pedagoge in pedagoginje spravlja v izjemno težko pozicijo. Ste ministrica, ki deluje koruptivno. Ste ministrica, ki je dopustila, da so iz učnega procesa izpadli številni otroci iz deprivilegiranih družin. Ker niso imeli računalnikov. Ker niso imeli opreme. Ker prvi jezik njihovih staršev ni bila slovenščina. Ste ministrica, ki je poleti raje skočila na Olimpijske igre, pozimi pa v Pariz, kot da bi se soočala z grozljivo situacijo v državi. Ste ministrica, ki molči. Ste ministrica praznih floskul. Ste ministrica, ki uničuje visoko šolstvo. Ste ministrica, ki je zafrknila praktično vse. Ste pa tudi ministrica, ki je poskrbela za poglabljanje razlik med spoli. Glede na raziskavo, ki smo jo opravili na Inštitutu 8. marec, so ženske med epidemijo večino šolskega dela vzele nase. Glede na raziskavo, ki smo jo opravili na Inštitutu, se je ženskam med epidemijo zmanjšal prihodek. Glede na raziskavo, ki smo jo opravili na Inštitutu 8. marec, se je psihično stanje v gospodinjstvih poslabšalo. Kako si drznete govoriti o tem, da kritike vašega dela slonijo na mehanizmih utišanja žensk? Tiho ste bili, ko je vaš predsednik Vlade Tejo Jarc pošiljal v psihiatrično bolnišnico. Tiho ste bili, ko je vaš predsednik Vlade novinarkam govoril prostitutke. Tiho ste bili, ko so se poslanci vaše vlade odpravljali na shode proti splavu. Tiho ste bili, ko so ljudje na pozicijah moči žalili nevladne organizacije. Ker vam je v resnici vseeno za pravice žensk. Ker vam gre v resnici samo za vas in za vašo moč. Simona Kustec, niste žrtev patriarhalne družbe, ste stroj, ki jo poganja. Pravzaprav ste dokaz, zakaj ženske kvote v politike ne pomenijo dejansko boljših politik, važna je samo njihova vsebina. Ker presojamo po vsebini, bi vam očitali isto, tudi če bi pripadali katerikoli drugi parlamentarni stranki. Tudi če ne bi bili del te vlade. In da rečete, kar ste rekli danes: »Moje prihodnje delo bo enako dosedanjemu, za dobro otrok in mladih, interpelaciji in virusu navkljub,« je samo še en dokaz, da morate oditi. P. Takšno izmotavanje na to, da ste ženska, je pa zelo nespoštljivo tudi do vseh tistih žensk, ki so zaradi svojega spola dejansko v podrejenem položaju.« Najlepša hvala, da ste mi dovolili to prebrati. Zdaj naj vam še povem, da 10 % mladostnikov ni imelo dostopa do računalnika in se je neenakost med otroki strašansko povečala. Vemo, da je šola ena redkih inštitucij, kjer so in revni in bogati približno istočasno, skupaj preživljajo svoj čas, skupaj se igrajo, skupaj se izobražujejo in skupaj prehranjujejo. 15 % tako ni imelo lastnega prostora, kjer bi se lahko učili, brez pomoč staršev ali učiteljev pri učenju pa jih je bilo kar 27 %. Eni starši so morali delati in mnogi otroci so bili sami doma. 46 % mladostnikov poroča, da se je pri njih doma zaradi pandemije poslabšala finančna in socialna situacija. Pri tem so nekateri mladostniki odgovorili celo, da so dobesedno stradali, ker niso imeli denarja za hrano. Naj vas spomnim, mnogi so ostali brez dela in mnogi otroci še danes edini topli obrok, kar smo zagotovili v Levici v prejšnjem mandatu, dobijo v šoli. Edini topli obrok. Socialne razlike so se v prvem valu močno poglobile. Kaj točno se je dogajalo med jesenjo 2020 in avgustom 2021, pa v resnici niti točno ne vemo.

Ne vem, ali ste seznanjeni s tem, koliko duševnih težav, koliko samopoškodovanj in depresij je med mladostniki, celo samomore beležijo. O tem bi danes želela govoriti, ne pa o floskulah, ki me žalijo. Dejansko me zelo žalijo. Skratka, na podlagi vseh teh podatkov vsak relativno opravilno sposoben minister in vsaka vsaj približno funkcionalna vlada nemudoma ukrepa. Ampak ni tako. Ministrica problema ni videla pri prvi interpelaciji pred dobrim letom in ga ne vidi danes. Ona živi v svojem svetu tako kot verjetno celotna vlada, žrtve te vlade in te ministrice pa ne bodo zgolj posamezniki učenke, učenci, mladostniki, ampak v resnici cele generacije. Kaj se dela tem generacijam, bomo videli v prihodnjih letih, v kakšne ljudi bodo ti prizadeti otroci odrasli. In še nekaj vam bom rekla. Ko sem poslušala ministrico Kustec pri njenem zagovoru, ki ste mu poslanci koalicije zelo ploskali, se mi je zdelo, kot da ga je napisal Janez Janša sam. Covid je zelo kužen, janšizem pa ravno tako – ko se okužiš z njim, si zelo hitro notri. Hvala. Hvala lepa za ta odlični prispevek. Nadaljujemo z razpravo. Besedo ima Andrej Černigoj, za njim bo razpravljala Mojca Žnidarič. Izvolite, imate besedo. Spoštovani podpredsednik, hvala za besedo. Spoštovani državni sekretar, spoštovana ministrica in kolegica Simona Kustec! Za začetek z moje strani prejmite iskrene čestitke za svoje dosedanje delo. Vaše delo se zaradi nevidnega sovražnika težko primerja z vašimi predhodniki, pa vendar je tudi iz vaše današnje predstavitve, ki jo imam tudi tukaj pred sabo, in vaših slidov celo širši javnosti in državljankam in državljanom razvidno, da vaši dosežki presegajo dosežke vaših predhodnikov. To se zelo jasno vidi v rekordnem proračunu ministrstva, ki ni bil še nikoli tako velik, uspešnem reševanju in pripravi na letošnje šolsko leto, kar kaže tudi 10. 11. 2021, ko je potekal sestanek na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport z ravnatelji osnovnih in srednjih šol,

rezultate, uspešno je maturo opravilo 97 % vseh kandidatk in kandidatov, leto poprej, če gremo pogledat, le 94 %, leta 2019 pa le 90 %. Očitno ministrica dela nekaj zelo prav in zelo dobro, glede na rezultate. Ustavil bi se tudi

skoraj ni občine v Sloveniji, v kateri ne bo zrasla nova šola oziroma vrtec. Tudi tukaj bi se rad ministrici izredno zahvalil za vse financiranje telovadnice in osnovne šole v Ilirski Bistrici, ki je bila po več kot 40 letih tega več kot potrebna. Zdaj gremo na zakonodajo. Tukaj smo zelo veseli, da smo na predlog ministrstva in predvsem ministrice uspeli sprejeti Zakon o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju. Drugič Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih. Tretjič Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, kar je bil trd oreh marsikatere prejšnje vlade. In rešitev odločbe Ustavnega sodišča, ki je bila v vrednosti le 200 tisoč evrov, ampak ideološko zelo obremenjujoča za prejšnjo vlado. V sami razpravi sem poslušal in slišal tudi nekaj nesmislov. Meni je zelo jasno, da matura 2019 ni potekala pod to vlado, če je bila okoli maja 2019, naša vlada pa je začela z marcem 2020.

osnovno šolo, izrabite kot primer ne dovolj dobrega komuniciranja s starši – ali se šalite? To je pa nedopustno! Ni državljanke in državljana v Republiki Sloveniji, ki bi vam tukaj

drugi predlagatelj. Mesec dni nazaj je bil v tej dvorani državni sekretar narobe razumljen zaradi kretenj rok, ampak se je vseeno opravičil. Bo predlagatelj to zmogel spoštovani ministrici? To bomo še videli, verjamem pa, da ne. Za konec glede ocene uspešnosti. Državljanke in državljani težko verjamejo oceni skrajno leve stranke, če v isti sapi ta stranka ocenjuje svojo kandidatko kot super, najbolj uspešno kandidatko za predsednico Evropske komisije. komisije. Mladi so sprejeli težko situacijo samotestiranja v šoli, to so opravili z odliko. Zahvaljujem se vsem predanim ravnateljem, učiteljem in staršem. Na žalost le en del opozicije vidi v tem težavo in jo podpihuje,

Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim, posebej ministrici gospe Simoni Kustec in državnemu sekretarju! Težko je danes vse to poslušati cel dan. Dejansko predlagatelji te interpelacije danes cel dan pametujete, kaj ni okej, a še preden se je epidemija dejansko pričela, ste se ustrašili in razbežali. Danes pametovati je najlažje. Zakaj je ministrica potovala v tujino, zakaj je bila v Parizu, Tokiu, so številni problematizirali. Jaz bi vas res vprašala, ali vi sploh veste, da Slovenija predseduje Svetu Evropske unije. Ali vi sploh veste, koliko dodatnih aktivnosti imajo naši ministri? Očitno ne. In žal naši mediji, naše televizije tega sploh ne kažejo. Kažejo samo vaše opozicijske zdrahe, proteste in podobne stvari. To, da Slovenija predseduje Svetu Evropske unije in koliko dodatnega dela in poti imajo ministri, žal ni za nikogar pomembno, še posebej ne za medije. In da je ministrica bila v Tokiu – tam je bila tudi v imenu vseh ministrov za šport, tudi ministrov za šport Evropske unije. Na marsikaterem posvetu zastopa vse ministre Evropske unije ali pa vodi posvete. posvete. Če gremo na očitke interpelacije. Če se ustavim pri prvem, opustitev dolžnega ravnanja z neodgovornim zanemarjanjem priprav na novo šolsko leto 2021/2022 v znanih epidemioloških razmerah, je zapisano. Če ste ministrico na začetku poslušali, je zelo jasno povedala, tudi v gradivu, v odgovoru na interpelacijo imamo celo tabelo vseh sestankov, ki so bili izvedeni od sredine junija pa do konca avgusta, 26 jih je bilo. bilo. Oziroma to so okrožnice, 26 okrožnic in usmeritev. Prej ste nekateri rekli, ne, saj ne problematiziramo tega, da je zbolela, ampak ravno od 16. 8. pa do 6. 9. je zbolela in je bila odsotna, zato so nekatere sestanke pred začetkom šolskega leta izvajali državni sekretarji, za kar so seveda pooblaščeni in tudi strokovno kompetentni za to. to. Da ni bilo pripravljeno, ni res. Ta knjižica, ministrica je povedala, od konca šolskega leta so številni ravnatelji sodelovali pri pripravi teh modelov in priporočil. Vsi tisti, ki smo člani odbora za izobraževanje, smo imeli sejo 23. 8.

Govorili ste o spremembah navodil, številnih ukrepih, okrožnicah. Eni ste rekli, da jih ni bilo, drugi ste rekli, da je obremenjevala s številnimi okrožnicami. Celo zelo kontradiktorni ste bili med sabo. Ampak vsa navodila, ki so vezana na spoštovanje ukrepov in teh omejitev, mora ministrstvo za izobraževanje tudi uskladiti tako z NIJZ kot z Ministrstvom za zdravje, saj si jih ne more ministrica kar sama izmisliti. Ali boste rekli tudi, da si je virus izmislila ona? stališču je bilo povedano, da se niso vsi starši šolali za profesorje. Seveda se niso, pa tudi ne za zdravnike, pa tudi ne za infektologe, pa ne za znanstvenike, raziskovalce, ampak žal se nekateri tako obnašajo. Poudarjam, nekateri, niso vsi taki. Zato je pa tako, da se širjenje tega virusa nikakor ne more ustaviti. Ker ta glasna manjšina vpliva na ostale, mogoče malo manj mogoče malo manj – kako bi rekla? – odločne državljane in jih ta manjšina poziva k nespoštovanju ukrepov. Ampak k temu, moram reči, ste v opoziciji tudi sami kar veliko pripomogli. Zadnji teden pred prvim dnevom testiranja je bil cel šok, strah, trepet vseh, panika se je delala, ampak kot smo videli, je testiranje zelo lepo steklo. Mi, tisti, ki imamo otroke v osnovni šoli, smo dobili zelo lepo, pozitivno sporočilo ravnatelja, tako da je očitno vse zelo dobro teklo. Otroci vedo več,

doma. Nekateri, ki imamo otroke v višji triadi osnovne šole, vemo, da so že dalj časa, če se spomnite, imeli doma teste in so se lahko samotestirali. Ampak meni je moj otrok doma rekel: »Mama, samo jaz se moram testirati. Saj se nihče drug ne testira, samo ti me siliš, da se moram testirati.« testirati.« No, potem je rekel, še ena sošolka, mi je povedal. Ampak to pomeni, koliko so se držali teh navodil, ko so imeli teste doma. Zato je pač bilo treba to prenesti v šolo. In prav je tako. Sami ste videli, verjetno brali članke, 300 novih okužb se je v sredo v šolah ugotovilo. S to zajezitvijo se bo marsikaj lahko ustavilo. Lansko leto, ko so bile šole na daljavo, pa še nismo imeli te možnosti, samotestiranj ni bilo, tudi cepiva še ni bilo dovolj. Ampak jaz tako in tako nisem za cepljenje otrok, sem pa za to, da se cepimo vsi ostali in s tem zaščitimo otroke in tiste, ki se ne morejo zaradi kakršnihkoli drugih zdravstvenih razlogov cepiti. Osebne diskreditacije je bilo danes res preveč. Jaz bi si želela oziroma prav bi bilo, da bi interpelacija temeljila na nekih res strokovnih očitkih, ne pa na političnem manipuliranju in osebni diskreditaciji človeka, ženske. Nekateri pravite, ni okej, hibridni sistem ni okej, šolanje na daljavo ni bilo okej. Sami veste, verjetno se zavedate, da vedno pride do kakšne okužbe, da so karantene. Se pravi vsi, 100 %, v šolah ne morejo biti.

kako. Danes ste sicer rekli, da se vsi strinjate s samotestiranjem, upam, da je tako. Med drugim ste tudi govorili, da vsi, prav vsi se pritožujejo, ste rekli. Ampak to ni res. Rekli ste, da so vsi sindikati proti ministrici, in tudi to ni res. V gradivu, jaz upam, da ste ga vsi dobili, je tudi pismo podpore gospe ministrici dr. Simoni Kustec, piše pa ga Sindikat direktorjev in ravnateljev, torej Sindir. Vam bom samo prvi odstavek prebrala: »V Sindikatu direktorjev in ravnateljev, Sindir, smo presenečeni in razočarani, da je ministrica našega resornega ministrstva dr. Simona Kustec ponovno podvržena postopku interpelacije. Ob večdesetletnem spremljanju razvoja in delovanja ministrstva za izobraževanje in šport smo v sindikatu prepričani, da sprejemljive strokovne obrazložitve za sprožen postopek ni. Ker se v našem sindikatu posvečamo prav stroki, naše delovanje pa temelji na dialogu in moči argumentov, izražamo jasno nestrinjanje z očitki, ki jih zajema predlog za interpelacijo, in izražamo podporo ministrici dr. Simoni Kustec.« Kustec.« Kot sem rekla, interpelacija je brez pravih vsebinskih argumentov, ni vsebine, argumenti so pa dejansko zelo šibki. Žal je danes res tako, kot je že bilo rečeno da se politika danes ali pa v bistvu že cel mandat lomi na plečih naših otrok. Nekateri ste celo v vsakem stavku posebej naštevali, da povzroča ministrica zmedo in stisko. Ampak jaz sem prepričana, da virus povzroča zmedo in stisko vsem nam, ne pa da jo povzroča ministrica. Mislim, da se po svojih močeh kar zelo dobro trudi, da da se ta stiska ublaži. Ampak žal moramo ugotavljati, da se stiska med otroki velikokrat pojavlja bolj zaradi staršev kot pa učiteljev in drugih. Sin mi je povedal tudi to, da mu je sošolec potožil, da bi se on testiral, samo mu mama ne pusti, in raje bi hodil z njimi v šolo, pa mu ne dovoli. Tako da otroci so velikokrat bolj pametni od staršev. Nikoli ni enostavno poiskati rešitve, s katero bi bili zadovoljni vsi. Tega se verjetno zavedamo. Še posebej pa je to nemogoče v času te epidemije oziroma tega še vedno žal nepoznanega virusa. virusa. Prej sem omenila, da pravite, da se pritožujejo vsi, tudi podporo sindikata sem prebrala in tudi večina ravnateljev se strinja, da so bila navodila oziroma okrožnice, ki so jih dobivali, pravočasna in da so si z njimi lahko kar veliko pomagali, ne da so bila brez neke vsebine in da jih niso razumeli. Po Po drugi strani je pa tako. V bistvu so ravnatelji direktorji, so samostojni, so menedžerji. Jaz ne vem, nisem slišala, da bi kdorkoli, katerikoli direktor zdravstvenih domov kje potarnal, da mogoče s svojega ministrstva ni dobil dovolj navodil. Treba je biti vseeno za svoje delo odgovoren in svojo odgovornost sprejeti. Na šoli, kjer imam jaz otroke – otroka, druga je na faksu, tam so tudi vse ustavili, pa so se očitno tudi sami odločili tako – je potekalo vse zelo v redu. In tudi sporočila, kot sem rekla, smo dobili s strani ravnatelja zelo pozitivna. O sredstvih za investicije se ne bom ponavljala, danes je bilo že veliko povedanega. Po 10 letih je res ogromno sredstev zagotovljenih, tudi za vrtce in šole v naših okoljih oziroma po skoraj celi Sloveniji. Bi pa rekla, da kljub tej epidemiji, v kateri je ministrica ves čas vodila svoj mandat, ni opravljala le tekočega dela, ali kakor je bilo rečeno, utečenih stvari, ampak je uredila kar nekaj zapadlih. Zakoni,

ki bi ga moral sprejeti že prejšnji minister, pa ne vem, zakaj ga ni. Ljudske univerze so bile zelo vesele in so tudi zelo lepo pohvalo napisale: »Petek, 4. 12. 2020, si bomo ljudske univerze zapomnile za vedno v svoji več kot 60-letni zgodovini. V Uradnem listu,« tem in tem, »je bil objavljen Pravilnik o standardih in normativih za financiranje in izvajanje javne službe na področju izobraževanja odraslih, s katerim na področju izobraževanja odraslih po dolgih letih truda in prizadevanj vseh vpletenih dobimo pravno podlago za izvajanje dejavnosti javne službe, ki bo,« oziroma zdaj je že, »zaživela s 1. 1. 2021«. In se zahvaljujejo ministrici in vsem drugim, ki so pri tem pomagali. Nadalje. Ministrica je znala prisluhniti in odobriti tiste srednješolske programe, za katere smo se nekatera okolja borila kar nekaj let. Konkretno v Ormožu smo se 12 let potegovali za zdravstveno nego, pa nam je bivši ministri niso odobrili. Pa so bili za to argumenti in še zadnjič, na zadnjem odboru za zdravstvo mi je gospa Ažman priznala, da se zaradi tega niso dosti zmanjšali vpisi v Murski Soboti in v Mariboru. Upam, da nismo šele zdaj, v tej epidemiji ugotovili, kako krvavo rabimo zdravstveni kader. Ampak ne, očitno takrat, nismo imeli dovolj močne politične podpore v Ormožu. Pa smo ob izvolitvi 2018 vsi trije takratni poslanci šli do prejšnjega ministra Pikala in ga prosili, da naj nam po 10 letih končno prizna vse argumente, ki jih imamo. Ker so naši največji delodajalci v Ormožu ravno bolnišnica, zdravstveni dom, dom upokojencev, in še bolnišnica Ptuj je dala podporo. Pa ne, 12 let nas nihče ni slišal. In zato bom vse življenje hvaležna ministrici in zato so ji hvaležni tudi vsi. 30 otrok je vpisanih letos, prvo leto na ta oddelek.

Ja, vsi smo se bali, kaj bo, ko je bilo lansko leto kar nekaj časa zaprto, otroci niso mogli trenirati, trenirali so le vrhunski športniki. Takrat so se seveda tudi na nas, na mene pa tudi na druge poslance, verjamem, obračali trenerji in predsedniki klubov, naj se sprosti, ampak takrat še ni bilo teh testiranj, da bi to lažje sprostili, zdaj seveda še teče. Pred kratkim mi je moj kolega priznal, takrat bali, da bo po zaključeni epidemiji zelo malo otrok še prišlo na trening. Zadnjič mi je pa rekel: »Veš, sem se motil. Zdaj jih hodi še več. Še več otrok hodi na treninge, kot jih je hodilo prej, še novi so se vpisali!« In to mi je sam od sebe z veseljem povedal. Tako da da je res, da bomo iz te epidemije tudi nekaj dobrega odnesli, ne samo slabih stvari. Želela bi si, da bi vsi videli tudi tiste dobre stvari in da bi nas ta epidemija dejansko povezala in bi iz nje znali potegniti čim več, ne pa da iščemo samo slabe stvari in se razdvajamo bolj, kot je to potrebno. Ministrica, imaš mojo popolno podporo, interpelacije zagotovo ne bom podprla. Hvala.

Na nek način nam skušate naprtiti, kot da mi malodane sodelujemo ali pa celo podpihujemo tiste, ki so nasprotniki ukrepov proti covidu-19, in tako naprej. To absolutno ne drži. Obrnil bi zgodbo. Mi ves čas pozivamo ministrico, da vodi nek normalen dialog, ki bi preprečil tovrstne upore. Spoštovana ministrica in vsi ostali, ki ministrico danes orkestrirano branite, dejstvo je, da tako glavni sindikati kot stanovska združenja in ravnateljev in učiteljev opozarjajo, da vas ni. Spoštovana ministrica, da vas ni. In to ne tistih 10 dni ali pa dva tedna, ko ste bili na bolniški. Prej ste skušali to preobrniti, kako zaničujemo te stvari in to. Ne, obratno. Jaz sem prej poudaril, da ne govorim o obdobju, ko ste bili na bolniški, ampak govorim o obdobju pred tem in o obdobju … Kaj vi to kažete In o obdobju pred nekaj dnevi, ko se je sprejemal nov odlok glede testiranja v osnovnih šolah. In tega ne govorimo mi v demokratični opoziciji, to govorijo sindikati, to govorijo učitelji, to govori širša javnost. Zdaj jaz dejansko ne vem, o čem se pogovarjamo. Vi nas skušate prepričati, da je bila ministrica prisotna na pogovorih, na dogovarjanjih glede izvajanja ukrepov, dejstvo pa je, da je ni bilo. To je tako, kot da bi rekli, prej ko je šla ministrica ven iz dvorane, da je bila v dvorani, saj je sicer pred tem res rekla, da tudi če se je ne vidi, ne pomeni, da je ni. Če ni. Če na ta nivo razprave padamo, potem je res možno tudi to, da pač je, ko je ni, je na daljavo. Še enkrat glede vaših potovanj in pomembnosti mednarodnih obveznosti. Se strinjam, da so mednarodne obveznosti tudi pomembne, ampak ko gre za to, ko se dogovarjamo tukaj v Sloveniji o tem, ali bo kljub zdravstveno težki situaciji lahko pouk stekel normalno ali ne, pa mislim, spoštovana ministrica, da bi bilo prav, da bi dali prednost tem sestankom. In še enkrat, ne govorim tega jaz, ne govori tega kolega Matej iz Levice, to govorijo ključni deležniki v izobraževanju. Poglejte, 17 tisoč podpisov šolnikov je bilo podpisanih pod to, da morate vi odstopiti. 17 tisoč podpisov so zbrali. Sindikat SVIZ vas je pozival, da se vključite v proces, ravnateljice, ravnatelji. Vi pa sedaj govorite, da ste bili ves čas prisotni. Veste, v teh težkih časih, ko se sprejema težke odločitve, je mogoče dovolj že prijazna beseda, je dovolj že to, da se usedete skupaj s šolniki pa da jih pomirite pa da jim svetujete, kaj narediti, če bodo starši nasprotovali, in tako naprej. Vi pa teh informacij pač niste dali. Niste jih dali. Različni ravnatelji to govorijo. Hvala bogu, da je v sredo pouk stekel normalno. Jaz sem vesel, da je bilo malo tistih, ki so se upirali. Ampak vaša zadnja okrožnica je bila dan prej ob petih in nekaj minut čez poslana ravnateljem in ravnateljicam šol. šol. Lepo prosim, da kolegi iz koalicije ne zavajajo in govorijo, da mi nasprotujemo temu, da bi se učence v šolah testiralo. To ne drži. Tudi precepljenost v Sloveniji bi bila mnogo mnogo višja, upam si to trditi, če bi potekal nek normalen dialog med Vlado in državljankami in državljani. Popolnoma isti problem je kot pri vprašanju ukrepov znotraj šolskega sistema. Ta vlada se ne čuti del ljudstva, ampak se čuti, kot da je nekaj vzvišenega, zaničuje državljanke in državljane in rezultat je upor. Sicer nesmiseln upor za moje pojme, ker jaz mislim, da vsi vemo, da je edina rešitev boljša precepljenost. Edina. In enako se vsi zavedamo in si želimo, verjamem, da si vsi želimo, da se šole ne bi zapirale, da se, kot smo poudarjali že lansko leto, šole zaprejo zadnje in odprejo prve. Ta vlada pa je delala – kaj? Šole je takoj zaprla, govorim za prejšnje vale epidemije, hkrati pa pred novim letom odprla frizerske salone, odprla masažne salone, številne trgovine in tako naprej, ker je pač treba kupiti darila. To kaže, da izobraževanje ni prioriteta te vlade. Žal. Žal, jaz vem, da je težko to poslušati, ampak žal so to dejstva. In ko ste govorili o nekem sindikatu ravnateljev, tudi zavajate. Ne vem, ali namerno ali ne, ker okoli te zgodbe pisma podpore tega sindikata je bilo veliko polemike in nesoglasij. Namreč, predsednik sindikata, ki je, kot slišim, tudi član Janševe SDS, je poslal to pismo ven mimo organov in so se organi celo pritožili, da zadeva ni bila usklajena na organih sindikata. Ampak vendarle to ni pomembno. Ne glede na ta sindikat, ponavljam še enkrat, so vsa stanovska združenja ravnateljev, učiteljev in glavni šolski sindikat SVIZ nasprotovali vašemu načinu dela in vas rotili, kot vas tudi mi sedaj rotimo, da se vključite, aktivno vključite v iskanje rešitev glede zajezitve epidemije v šolskih prostorih. Še eno stvar, ministrica, moram spet izpostaviti, ker se očitno na moja vprašanja ne odzivate. Kaj je bilo včeraj

kako je treba omogočiti po celi Sloveniji državljankam in državljanom, da lahko brezplačno obiskujejo visoke šole in tako naprej in kako je edino normalno in pravično, da se tak razpis pač izpelje. Ampak jaz pa sprašujem, kaj pa mnenje Računskega sodišča iz leta 2016, ki je jasno reklo, da po trenutni zakonodaji ne izpolnjujemo pogojev za nove razpise koncesij. Kaj pa vaša politična zaveza, stranke SMC, da bo delala predvsem na krepljenju javnega šolstva?

neposredno napisana v dokumentu, vendarle odzovete. Zadeva je aktualna, je od včeraj zvečer. Resni očitki se pojavljajo v javnosti, da se je to sprejetje na Vladi zgodilo zato, ker ste si s tem kupili podporo stranke SDS danes na interpelaciji. Poznavalci razmer govorijo o tem, da je razpis prilagojen fakulteti Rončevića, Ludvika Toplaka in tako naprej. Razpisujete nov program za novinarstvo in medije,

zveze. Veste, s tem sistematično razgrajamo in načenjamo javno visoko šolstvo, ki je tudi politično nevtralno, in na drugi strani vzpostavljate nek vzporeden nov sistem. To so zelo resna vprašanja. Enako kot je bilo danes večkrat povedano, da pozdravljate to, da se je končno ZOFVI spremenil v členu, ki govori o financiranju zasebnih osnovnih šol, in kako je ministrica tukaj naredila velik korak. Jaz se sicer s to rešitvijo ne strinjam, ker so spet neki nepotrebni bombončki zasebnikom, gre res za zelo malo denarja, predvsem pa tukaj ministrica ni naredila nič, ker je bil to poslanski zakon stranke SDS. Ste pa dobili politično večino za tako rešitev. Z nami je ne bi dobili, zagotovo ne, ker smo zagovorniki javnega šolstva. In tudi zadnja odločba Ustavnega sodišča je rekla drugače, kot ste vi zatrjevali ves čas. Tako da ja, absolutno te podpore v koaliciji KUL ne bi dobili. Saj ste poskušali s podobnim zakonom, pa ni šlo čez, ker je absolutno prioriteta vlagati v javni izobraževalni sistem. Ob tem bi vam želel tudi čestitati za to, kar ves čas poudarjate – da ste končno zagotovili sredstva za investicije. Potem ko je vlada, v kateri je bil minister dr. Jernej Pikalo, zagotovila ta sredstva, ste sredstva umaknili in

Naša stranka oziroma naša koalicija ne deluje na način, da se minister zdila s poslancem in potem v njegovem lokalnem okolju naredijo to, kar minister poslancu obljubi, sploh če sta iz iste stranke ali pa se kako drugače povezujeta. To je zgrešeno. Treba je gledati celoto in na podlagi celote potem rešitve delati, ne da naredite uslugo, ne vem, svojemu volilnemu okraju pa se tam naredi neka investicija ali pa en nov program razpiše. Hvala lepa.

Hvala, kolega podpredsednik. Vseeno bi se malo vrnil na ta sindikat. To je edino pismo podpore, ki ga najdete v letu in pol, kakšne stanovske organizacije iz šolstva, ta sindikat Sindir, Sindikat direktorjev in ravnateljev, ki mu trenutno predseduje gospod Anton Obreht, nekdanji županski kandidat, ki ga je podprla Slovenska demokratska stranka. To je prva točka. Ta dopis podpore je prišel kot nek glas ravnateljev, kasneje se je pa izkazalo, da nihče v sindikatu za ta dopis ni vedel. Gospod predsednik se je sam podpisal, ni bilo sprejeto na kakšnem organu sindikata, ampak se je pač samovoljno odločil, da to pošlje. Posledica tega so bili nekateri izstopi iz sindikata. Ko pa je to pošiljal nekemu drugemu članu sindikata, je ta predsednik napisal nek dopis temu temu drugemu članu in napisal: »Podpiramo ministrico dr. Simono Kustec, soglašamo z usmeritvijo delovanja ministrstva v njenem mandatu in ocenjujemo, da za njeno razrešitev ne obstajajo nikakršni strokovni razlogi. Je pa za nami in pred nami izzivov polno obdobje, iskanje rešitev pa se ne začne z usmerjanjem prsta v posameznika.« Malo zatem je prišel v razpravo predlog o tem, da se ravnateljem povišajo plače. Skratka, ta gospod, predsednik tega sindikata, simpatizer ali član stranke SDS, je podprl ministrico samo zaradi tega, ker se je obljubilo, da se bodo plače ravnateljem povišale. Jaz nimam nobene težave s tem, da se ravnateljem zvišujejo plače, kar je tudi potrdil generalni sekretar SVIZ, je pa problematično, da se pošiljajo dopisi podpore v zameno za to, da se odpre razprava o višanju plač. To je še eden od mnogih dokazov, mnogih dokazov, kako ima ta vlada nekako že v genih koruptivno delovanje, o čemer bomo očitno razpravljali na naslednji seji Državnega zbora, o odgovoru predsednika Vlade na to vprašanje, in kako so stvari zelo narobe na tem ministrstvu. Ne samo, da ni posluha za šolsko polje, ne samo, da vlada tam popolna ignoranca, dogaja se na dnevni ravni neka strankokratska korupcija. To, kar je sedaj spraševal kolega Koprivc, je zelo pertinentno. Kako je možno, da se objavi razpis, o katerem se s satelitov vidi, da je prikrojen nekim zasebnim izobraževalnim ustanovam blizu največje vladne stranke? Tako da dajte malo – včasih jaz razumem, da je vaša strankarska kolegica, vaša ministrica, da jo je treba braniti, ampak izberite si neke druge metode. Ker to, da greste zagovarjat neke stvari, ki na daleč kažejo na na neke elemente korupcije, je enostavno brez zveze. To niso osebne diskreditacije, to so diskreditacije dela. Dela, ki ga ni, ki ga ne vidimo, ki ga ne vidijo ravnatelji, ki ga ne vidijo učitelji, ki ga ne vidijo vsi, ki so udeleženi v šolskem procesu. Še vedno ne morem razumeti, kako vas peščica ne razume, da je velik delež deležnikov v različnih sistemih v tej državi – pa ne govorim samo o šolstvu, govorim tudi, ne vem, o kulturi, o medijih, o zdravstvu – ki enostavno ne razume in se ne strinja s potezami vsakega posamičnega resornega ministra in Vlade kot kolektivnega organa. In še enkrat, vi si slikate to idilično podobo, kako je vse ful lepo in rožice cvetijo, po drugi strani pa nam hiša gori. To je neverjetno. Pa še ena stvar. Jaz bi vas res lepo prosil, ves čas govorite, da gre za neke politične napade, da gre za politične govore, da gre za politično obračunavanje – ja pa za Zevsa, Kristusa, Marxa, kje pa smo? Ali nismo v parlamentu, v Državnem zboru, kjer ste izvoljeni politiki? Ta ideja, da je treba depolitizirati politiko, je abotna. Tukaj smo seveda na različnih političnih stališčih in mislim, da moramo razpravljati politično. Če hočete strokovne razprave, boste šli na nek strokovni forum. Mi se skušamo opremiti s čim več podatki, s čim več podpore tudi strokovnjakov, ampak poglejte, ko smo v tej dvorani, razpravljamo politično, in mislim, da je tako tudi prav. Ne diskreditirati kakršnekoli intervencije, da je politična, ker drugačna ne more biti v tej dvorani. Kar se tiče ene stvari, to bi pa tudi rad poudaril. Rekli ste, da epidemiološke razmere niso bile znane in da se je bilo nemogoče pripraviti. Minister za zdravje je še na začetku poletja zagotavljal, da bo jesen težka, da bodo ljudje umirali, da bodo bolnice polne in tako naprej. Tako da ne, razmere niso bile nič kaj neznane. Seveda nismo mogli točno, natančno vedeti, koliko bo potrebnih postelj, koliko bo obolelih in tako naprej, vedelo se pa je, da bo hudo. Delta je že razhajala po Veliki Britaniji in drugod in se je približno vedelo, kakšni gabariti bodo, tako da ne govoriti, da epidemiološke razmere niso

poslano od zainteresirane javnosti in ne zdaj kot v njen bran, poslano je bilo že 29. septembra. Kako pa vi veste, kaj si sindikati med seboj pišejo v elektronskih sporočilih? To je pa res čudno, ne vem, kako ste vi z vsem tem seznanjeni, in pravite, da to ni res. Hvala.

Poiščite v Delu s tem datum pa si preberite, nisem si stvari izmislil. Kar se tiče strokovnosti, zanimiv poizkus. Še enkrat poudarjam, mi se na interpelacije, ko se pišejo in ko jih obravnavamo v Državnem zboru, pripravimo tudi s stališči strokovnjakov in zainteresirane javnosti s tega področja, kar ne pomeni, da so to vse puhlice. Rekel pa sem, da za strokovno razpravo ni prostora v Državnem zboru, ker mi smo tukaj vsi strokovnjaki za isto stvar, mislim pa, da imamo vsi pravico govoriti o vseh stvareh, ker je to naše delo.

zbora, seveda, poslanci smo politiki, kaj drugega pa smo? Mogoče samo by the way, tudi ministrica je političarka, ni ona neka težka strokovnjakinja, ker je pač na politični funkciji in opravlja politični

Spoštovana ministrica, državna sekretarja, kolegice poslanke in poslanci! Močno in vsem dostopno javno šolstvo je prioriteta vsake družbe. V tej epidemiji covida se je pokazalo, kako pomemben državni podsistem je šolstvo, in smo videli vsi ena na ena, kakšne težave povzroča zaprtje šol ali izvajanje drugačnih oblik

gospodarsko dejavnost, na poklice in eksistenco številnih staršev. Zato je tudi normalno, da se šole najkasneje zaprejo in prve odprejo. Mi smo v teh epidemioloških časih videli, da so bile odprte drogerije, ki so prodajale drago kozmetiko, medtem pa starši otrok niso mogli kupiti osnovnih zadev, kot so tekstil, čevlji in podobno. To ne leti samo na ministrstvo za šolstvo, to to leti na način, kako deluje ta vlada. Ko smo govorili o močnem in zdravem javnem šolstvu, ne moremo iti mimo zadnje najave razpisa za koncesije oziroma za zasebne šole. Tu bi zelo jasno rad poudaril, da je naloga države zagotavljati javno šolstvo in v sklopu javnega šolstva pogledati te programe, jih po potrebi prevetriti, če je karkoli potrebno, in seveda tudi krepiti. Tu bi želel opozoriti, da država brez kakršnegakoli pomisleka dovoli odpiranje novih študijskih programov tudi na državnih fakultetah, ne da bi pri tem zagotovila dodatne namestitve v študentskih domovih. Namesto, da bi te zadeve uredila, s tem denarjem sofinancira odpiranje novih zasebnih študijskih programov. To je seveda posebej zaskrbljujoče in skregano z zdravo logiko. Na te zadeve bo seveda treba odgovoriti. Kar se zaprtja

seveda potrjuje. In ko nekdo govori, da imamo najboljši učni uspeh na maturi, si jaz zelo težko predstavljam, kako to, če so se pogoji izobraževanja poslabšali tudi iz objektivnih razlogov, kako lahko kako lahko strokovne službe ministrstva pridejo do takega zaključka, da glede na to, da so se šolarji izobraževali pod težjimi pogoji, imajo boljše rezultate. to preprosto ni logično. In če pogledamo raziskave v tujini, na primer v Angliji, je bilo jasno potrjeno, da so učenci deležni učnega primanjkljaja, še posebej tisti, ki izhajajo iz ranljivih skupin. To je dejstvo in to je v bistvu replika kolegu Černigoju, ki je razlagal, da je učni uspeh boljši, glede na to, da da imamo težje pogoje. Te zadeve bo treba naslovit, učne primanjkljaje bo treba identificirat in naredit načrt, kako se bodo ti učni primanjkljaji odpravili. V tej epidemiji so se pokazale številne stiske otrok. Tudi to bi moralo biti nekako analizirano. Na mene so se večkrat obrnili starši bivših devetošolcev, ki so nekako postali brezvoljni do učenja ali pa nadaljevanja

izgubi voljo po nadaljevanju šolanja in postane apatičen. Kar nekaj takih primerov poznam, in to so stiske, ki bi jih morali nasloviti. Tudi v Poslanski skupini SAB smo k proračunom za

Žal ti amandmaji niso bili sprejeti in kljub temu, da so na to in na te stiske zelo intenzivno opozarjali in še opozarjajo psihologi in psihiatri, torej ljudje, ki se poklicno ukvarjajo z temi stiskami. Če pogledamo še drug problem, raziskava SLOfit je pokazala, da so med učenci upadle gibalne sposobnosti zaradi zaprtja ali pa v tem smislu, ker se v tem času epidemije

To so vse težave, ki jih bo treba naslovit, ki bi jih morali naslovit in seveda z eno umirjeno, preudarjeno komunikacijo celotne vlade učinkovito rešiti. Še enkrat, če nekako te zadeve sumiramo. Epidemija traja kar nekaj časa. Na začetku nismo poznali vseh metod, na kak način se širi, predpostavljajo se je, da se širi

širjenja okužb kot izvajanje karantene, ampak ko se pravila spreminjajo iz dneva v dan, od danes na jutri, iz 23. ure zvečer, na 1. uro zjutraj, seveda to pri ljudeh povzroči nejevoljo in konflikte. V Nemčiji so se v tem času zato, da so šole lahko čim dlje odprte, vladi in mesta, ker oni imajo drugačno pravno ureditev, začeli posluževati drugih ukrepov in so seveda tudi v šole in v razrede namestili razkuževalnike zraka. Po njihovih izkušnjah seveda to pripomore k zajezitvi okužb. Zavedati se moramo, da verjetno mali otroci, še posebej ti v nižjih razredih osemletke, niso vajeni ali v stanju nositi maske, tudi odrasli se primemo po obrazu, otroci delajo marsikaj drugega verjetno iz teh mask, tudi frače. In seveda bi bilo prav, da da se te zadeve na nek ustrezen način naslovijo in ob teh dejstvih, ob teh ukrepih tudi sprejmejo kakšni drugi. In na to so nas seveda tudi opozarjali ravnatelji v osnovnih in srednjih šolah, da razen teh drugih ukrepov ni bilo nič urejenega. Tudi jaz sem v tem času govoril z različnimi ravnatelji. Nekateri so bili toliko samoiniciativni in in sami, torej s šolskim denarjem, ki ga zberejo na različne načine, bodisi z oddajanjem telovadnic bodisi z raznimi bazarji in drugimi stvarmi, kupili naprave, ki razkužujejo in dezinficirajo zrak. Na tak način so na primer razkuževali skupne prostore. Ampak tu sem seveda pričakoval en bolj sistemski pristop, ki ga

ki so jih bili deležni, torej da se pouk odvija čim bolj nemoteno in da da smo se kot družba nekaj iz te preteklosti, ki smo ji bili priča, tudi naučili, da se te napake, ki smo jih našteli in so se dogajale, ne bodo več dogajale. To je za nas najbolj pomembno.

na tem področju, resorju, ki ga pokriva, je seveda iz objektivnih razlogov po komandantni odgovornosti odgovorna za vse, kar se dogaja v tem sistemu. Zato je tudi potrebno, ko se ko se ravnatelji, ki predstavljajo izvajalce tega sistema, obrnejo na ministrstvo z konkretnimi vprašanji, da dobijo na njih tudi konkretne odgovore. In ravnatelji in tudi učitelji so jasno povedali, da teh konkretnih odgovorov niso dobivali in so tudi podali jasno izjavo, da takemu sistemu ne zaupajo. In mi kot stranka seveda moramo in zaupamo stroki. Če izvajalci dejavnosti, tisti, ki so prvi odgovorni za to, torej tisti, ki so dnevno vpoklicani za to, da utrjujejo javno šolstvo, povedo, da nimajo ustreznih odgovorov na vprašanja s strani ministrstva, potem je jasno, da takemu vodji, takemu ministru tudi mi v politiki ne moremo zaupati. Hvala lepa.

Danes imamo interpelacijo, drugo proti aktualni ministrici. Prepričan sem, da bo tudi čez nekaj ur glasovanje podobno, kot je bilo pri prvem glasovanju in da bo tudi jutri gospa Simona Kustec še naprej ministrica za izobraževanje, in to takšna ministrica, ki bi bila vsaj nekaterim zadnjim ministrov in ministricam lahko za zgled. Ne govorim tega na podlagi nekih osebnih preferenc, ampak na podlagi rezultatov, ki jih je ta vlada in to ministrstvo naredilo. Danes smo uvodoma slišali nekaj takega, ni čisto dobesedni citat, je bilo pa v tem smislu: To ministrstvo ima najslabše vodstvo, ministrstvo gor drži srednje uradništvo, ki je že dolgo tam. Nekaj v tem smislu je bilo rečeno s strani predlagateljev.

kako? Malo je tudi čutno, ker predlagatelj, ki je te besede nekako izgovoril, je kmalu za tem pa rekel, da ministrica preveč prelaga stvari na to srednje uradništvo. Zdaj se pa odločite, ali to srednje uradništvo dela dobro ali ne dela dobro, ali je to srednje uradništvo tam, da je podpora ministrici in pa vodstvu kabineta kaj? Da vam prinaša informacije in stvari daje, da lahko kontrirate pa napadate vlado? Zakaj je to srednje uradništvo tam? Jaz mislim, da zato, da dela na resorju, da razvija to področje. In če pogledamo čisto tako na hitro, izmed zadnjih sedmih ministrov ste imeli dva ministra oziroma trikrat ta resor v stranki SD, ki ste tudi predlagatelji te interpelacije. Enkrat dr. Lukšič in dvakrat dr. Pikalo. Pa ste kaj naredili? Koliko je bilo investicij v vrtce, v osnovne šole, športen objekte v zadnjih desetih letih? Koliko? Nič. Nič. Ta vlada, to ministrstvo pa namenja za investicije v vrtce, v osnovne šole in v športne objekte več kot 118 milijonov evrov, spoštovane in spoštovani. Pa da bom konkreten: 45,2 milijona za investicije v vrtce, in sicer za 55 vrtcev v 55. različnih občinah po celotni Sloveniji; 67,2 milijona evrov za osnovno šolstvo za 69 osnovnih šol v 68. različnih občinah; 1,7 milijona evrov za investicije šolstva narodnosti, to sta dva objekt v dveh občinah; in 4,1 milijona evrov za investicije v športne objekte, 50 objektov v 50. različnih občinah po celotni Sloveniji. In kaj to pomeni? To pomeni, da ta vlada, da to ministrstvo, da ta ministrica, ki jo interpelirate danes, denar vlaga v šolstvo, v vrtce, v šole, v športne objekte po celotni državi. Kaj to pomeni? To pomeni, da ta vlada izboljšuje izhodiščne možnosti za vse, ne glede na to, v katerem delu Slovenije se rodimo in živimo in kje hodimo v šolo. In to je tisto glavno sporočilo, tudi decentralizacija Slovenije in enakih izhodiščih možnosti, da je naš uspeh, naše življenje dejansko odvisno od naših zmožnosti, sposobnosti, našega znanja, naše želje, našega truda

Danes je bilo marsikaj tudi povedanega, da je to ministrstvo zaspalo ali ne vem, kaj vse se je zgodilo. Poglejte, enkratni solidarnostni dodatek za študente v skupini višini skoraj 17 milijonov evrov. Danes ste veliko govorili, ja, veliko otrok žal tudi danes v dobi informatike nima dostopa do interneta, do računalnikov ali do obojega. Ampak to ministrstvo in ta vlada sta za nakup IT opreme namenila preko 10 milijonov evrov. Za zaščitno opremo se je namenilo preko 11 milijonov evrov. Se pravi, ukrepi so bili, pomagalo se je, res pa je, da so se marsikje stiske, ki so bile že prej, še poglobile. Žal. Ampak teh stisk bi bilo še mnogo več, če ne bi bilo devet protikorona paketov, ki so blažili te stiske in tudi marsikatero preprečili. Ta vlada in to ministrstvo sta bila uspešna in produktivna tudi na zakonodajnem področju. Ena stvar, ki vas verjetno s strani predlagateljev današnje interpelacije najbolj boli, je prav uresničitev ustavne odločbe gledefinanciranja zasebnega šolstva, osnovnega šolstva. O tem ste se veliko pogovarjali, veliko govorili, naredili pa niste nič. Potem je tu Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih, pa Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, tudi Zakon o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju. Veliko je bilo narejenega, veliko. In prepričan sem, da do konca mandata, še nekaj mesecev je ostalo, bo marsikaj tudi še narejeno. Nekaj o tem je že povedala ministrica, verjetno bo v nadaljevanju še. Preden nekako sklenem svojo razpravo, pa mi dovolite nekaj intermezzov. Pet jih bo. Prva je tudi mogoče malo širša, ampak je nekako odziv na tisto, kar smo v teh nekaj urah že slišali. Je to, da imate očitno v stranki Levica več informacij o predsedovanju Svetu Evropske unije kot pa člani vlade, vsaj tako je bilo moč razbrati iz nekaterih besed. Tukaj je verjetno podobna logika,

delegacije misije Evropskega parlamenta v Sloveniji, evropska poslanka gospa Romana Tomc. Verjetno ta podobna logika, ki se širi iz Levice v stranko SD in podobno. Drugi intermezzo. Danes, meni je vedno neprijetno to govoriti, ker ni korektno, ampak bom tako povedal, danes je gospa Violeta Tomić v svoji 15-, 20-minutni razpravi vsakih nekaj minut rekla: »Kje je ministrica, kje je ministrica, komu jaz govorim?« Zdaj pa jaz vas vprašam: »Kje pa je gospod Vatovec, predlagatelj? Kje pa je zdaj gospa Violeta Tomić? Pozdravljeni lepo.« / nemir v dvorani/ Ampak, a veste, spoštovani in spoštovane, ko je kolegica Violeta Tomić to govorila, gospoda Koprivca v dvorani ni bilo. Pa nič hudega, glejte, gospod Koprivc je verjetno šel nekaj pojest, morda je imel kako fiziološko potrebo, morda je spremljal v pisarni, ker verjetno ni želel biti cel dan v tej dvorani. In nič ni narobe s tem, samo govorim, na kakšen nivo se predlagatelji spuščate. Kajti če bi imeli argumente, se na takšen nivo nebi spuščali, nebi spuščali, ker ne bi bilo treba, ker bi imeli argumente, tako pa argumentov ni. Tako pa argumentov ni. Se pa gospodu Vatovcu opravičujem, namreč ni sedel v svoji klopi, nisem pa opazil, da se pogovarja s strokovnim sodelavcem Socialnih demokratov. Tako da opravičilo na tem mestu. Je pa tudi on bil nekaj časa odsoten, ko so se takšni očitki poudarjali. Hočem samo povedati, da ni korektno. Tudi poslanke in poslanci nismo ves dan v dvorani, ampak lahko sejo spremljamo preko televizije, preko telefona, v svoji pisarni in tako dalje. Hočem opozoriti, da vam manjka argumentov. Tudi iz tega je to očitno. Tretji intermezzo je, govorite o testiranju. Glejte, medtem ko v KUL-u ploskate ravnateljici, ki potrebuje očitno 100 strani navodil, kako izvesti testiranje, medtem ko se pa verjetno čudite, kako lahko otrok, ki gre v 1. razred osnovne šole, to razume in osvoji v nekaj minutah ali pa v eni uri, medtem ko bi očitno po besedah te dotične ravnateljice, ki je to tudi, mislim da, celo na nacionalni, javni RTV Slovenija izgovorila, potrebovala 14 dni. Medtem ko ji vi ploskate, se jaz vprašam, ima ta ravnateljica sposobnosti, da vodi šolo, če potrebuje 14 dni za samotestiranje, da se ga bo naučila, da bo ugotovila, ali pa ima kakšne druge težave, da iz kakšnih drugih razlogov tega noče početi. Četrti intermezzo bo pa glede dialoga. Glejte, zmerjate nas s fašisti, nacisti, kriminalci in ne vem še čem vsem. In vi boste govorili o strpnosti in o dialogu? Začnite pri sebi. Zagotovo lahko vsak izmed nas pri sebi naredi kakšen dodaten korak, vsak izmed nas. Ampak take zmerljivke, ki jih poslušamo s strani Levice, tudi od nekaterih poslancev Socialnih demokratov, pa niso na mestu. In še peti intermezzo. Veliko ste govorili o tem, kaj vse se bo zgodilo zdaj, ko se bodo otroci testirali v šoli. Pa ni bilo tako hudo, mar ne? Nekaj staršev je pač imelo pripombe, je imelo pač pomisleke, normalna zadeva, nič hudega. A veste, odnos otrok je pa, sem prepričan, da takšen, kot je odnos njihovih staršev. Veste, če boste otroku vsak dan kritizirali, mu boste govorili, kako je on ubog, kako je vse narobe, kako je vse hudo, ja, verjetno bo imel podobno stališče. In obratno, če ga boste spodbujali, mu svetovali, se z njim pogovarjali, mu pomagali, bo verjetno ta odnos bistveno bolj pozitiven. Ampak ne bom tukaj nadaljeval, ker ima vsak seveda svojo vzgojo in tudi prav je tako. Spoštovane in spoštovani, preden pa preidem na sklepni del, prej sem govoril konkretno o investicijah in tukaj si lahko tudi konkretno na tem grafu oziroma grafiki pogledate, kako se gibajo sredstva za izobraževanje znanost in šport v obdobju od leta 2010 do letošnjega leta, s projekcijo za leto 2022. Zelo nazorno, zelo lep pokazatelj, kako sredstva naraščajo in kakšna so bila sredstva, ko so, recimo, resorno ministrstvo vodili Socialni demokrati. Spoštovane in spoštovani, naj v sklepnem delu pokažem še tole fotografijo. Zdaj bodo verjetno nekateri skakali v zrak. Ampak nisem jaz tega objavil. To so objavili Socialni demokrati sami. Veste, dajmo se vprašati, kdo v tej državi je ravnal odgovorno, kdo v tej državi je spodbujal k cepljenju, k upoštevanju ukrepov, kdo v tej državi pa je rušil − rušil vlado, rušil ukrepe, pozival na proteste, se protestov udeleževal, neprijavljenih protestov, protestov, ki so povzročali poleg širjenja virusa nestrpnosti, sovražnosti, tudi uničevanja javne lastnine. Pa da ne bo pomote, niso vsi poslanke in poslanci KUL-a takšni, ampak žal večina pa. Večina pa. pa. Spoštovane in spoštovani, to je alternativa aktualni vladi in alternativa aktualni ministrici. Medtem ko imamo na drugi strani 126 investicij v vrtce in šole, imamo po novem tudi brezplačen vrtec za drugega otroka, imamo višje denarne nagrade za olimpijske medalje. Prej sem že povedal, da je sprejet Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti. Imamo tudi odobrenih 50 investicij v športne objekte. Spoštovane in spoštovani! Vaša odločitev je, vaša, danes, kako boste glasovali, in odločitev volivk in volivcev je prihodnje leto, ko bodo redne državnozborske volitve, kako bodo glasovali. Ali bodo glasovali za to, da se investira, da se Slovenijo razvija, ali bodo glasovali za to, da se ruši, podira in počne to, kar v KUL počnete zadnje leto in pol. Hvala lepa in verjamem, da bo ministrica jutri nadaljevala s svojim delom. Verjetno pa boste tudi v KUL jutri nadaljevali s svojim rušenjem. Hvala lepa.

mojega predhodnika, ki sicer ni govoril o interpelaciji, ampak o vsem drugem, predvsem nek namišljen EPP vlade Janeza Janše, kaj vse delajo in gor do. Me je kar malo spomnil na kolego Rebrška, ki ga danes ni, pa vedno eno in isti govori, ponavlja, kako se dela, gradimo, mi gradimo, mi ne vem kaj. Skratka, poglejte, glede dejstev, ko ko ste rekli, da je ta vlada prva in edina, ki je vlagala na področju izobraževanja v investicije, to, kolega Ferjan, ne drži. Namreč, do slavnega Zujfa, trenutka, ko je Janez Janša dobesedno zazujfal državo in ustavil vse investicije na vseh področjih, je tudi pod našo vlado, celo pod vlado, ki je bila vodena s strani socialdemokracije, potekalo kar nekaj investicij na področju izobraževanja in znanosti. Se pravi, pod ministrom dr. Lukšičem, ki ste ga izpostavljali. Je pa res, da potem, pod ministrovanjem vašega SDS-ovega Turka in potem SMC-jeve Makovec Brenčič in prvi mandat Pikala, investicij ni bilo, ker sredstva za to zaradi Janševega Zujfa ni bilo in ni bilo možno tega speljevati. V zadnjem mandatu dr. Pikala, ki je bil predčasno prekinjen, pa so se sredstva za to področje ponovno vzpostavila, ampak je žal vaša vlada, Janševa vlada ob pomoči novega SMC-ja, kako bi temu rekli, ta sredstva z novim proračunom ukinila, kot sem prej povedal, in šele potem, naknadno po intervenciji, ste ponovno postavili na postavko investicijo osnovno šolstvo in vrtce, sredstva za investicije. In hvala bogu, da ste jih. Na drugi strani ste izpostavljali, da toliko kot ta vlada daje za izobraževanje, generalno še nobena vlada doslej ni dajala. Tudi ta teza ne drži. Pod prejšnjo vlado je bilo v relativnem številu večji delež sredstev za izobraževanje, kot pod vašo vlado. Je pa res, da so vse številke večje, ker se nenormalno zadolžujete. A veste, zadolžujete se, trošite denar za nepotrebne stvari, sklicujete se na epidemijo, dejansko trošite denar za vse drugo, za tisto, kar sem prej govoril, za darila prijateljem Janeza Janše, ampak s tem zadolžujete naše otroke in naslednje generacije in kličete po tem, da bo treba ponovno sprejeti nek zujf. Glede neresnic in laži, ki ste jih izpostavljali glede poročila Evropske komisije za spremljanje stanja človekovih pravic in demokracije v evropskih državah, kar je že samo po sebi dovolj žalostno, da je Slovenija obravnavana s tega vidika. Ampak naj vam povem, da je predsednica komisije Sophie in 't Veld zanikala trditve vaše evropske poslanke Romane Tomc. Zanikala je trditve, da je bilo to poročilo poslano posebej pisarni Tanje Fajon. To ne drži. Istočasno je bilo poslano pisarni Tanje Fajon in Romane Tomc in vseh ostalih evropskih poslancev, ker je tako pravilo oziroma navada, da se pred objavo to poročilo pošlje. Pa ne zato, da se vsebinsko zadeve popravljajo, ampak vsak zapisnik se na nek način potrjuje in enako velja za to potrdilo. To je javno zanikala predsednica komisije. Tako da to vaše govorjenje je neumnost, je laž, je na nivoju tega, saj sem tukaj, pa me ne vidite, ampak sem vseeno tukaj. Če se bomo tako pogovarjali, potem lahko govorimo. Ampak predsednica komisije je zanikala, da bi dobila pisarna Tanje Fajon izven ostalih to poročilo. Dobila pa je tako kot vaše poslanke

Hvala, gospod podpredsednik, za besedo. Prvič, če je bil Zujf tako slab, ne vem, zakaj je vlada, v kateri ste bili Socialni demokrati, določene ukrepe iz Zujfa potem uzakonila kot stalne. To se morate vi med sabo zmeniti. Druga stvar pa, glejte, ni res, v času ministra gospoda Žiga Turka so bile investicije, so bile investicije v vrtce in tako naprej. V času vaše vlade ste denimo zavrnili amandma kolegice Anje Bah Žibert za 50 tisoč evrov za pomoč, za pomembno pomoč je šlo takrat, podružnični osnovni šoli. Tako da smo spet na eni strani pri besedah, na drugi strani pri dejanjih. Glede tega poročila sem pa jaz vaši predsednici že čestital za res iznajdljivost ali pa izvirnost pri izgovoru. Tako da karkoli tukaj dodati, mislim, da ne pije vode pri državljankah in državljanih, vi pa če sebi verjamete, pa toliko bolje. Hvala lepa. Gospod Ferjan, sile kontinuitete in globoka država imajo očitno lovke razpredene ne samo po Sloveniji, ampak po Evropi in po celem svetu, pazimo se jih. Glede investicij, gospod Ferjan, bi pa rad vam povedal še enkrat jasno in glasno. Govoril sem o tem, da ni bilo več razpisov. Zadnji razpis je bil pod Igorjem Lukšičem, določene investicije so se izvajale potem še v času Žige Turka. Razpisa pa več ni bilo. Prvič so se sredstva ponovno pojavila v proračunu v času mandata ministra dr. Jerneja Pikala in ta razpis je nova Janševa vlada ukinila in potem sicer po določenem času razpisala novega. **JURE FERJAN (PS SDS):** Hvala lepa, gospod podpredsednik. Saj mislim, da to zdaj verjetno ne vodi več nikamor, ampak, gospod Koprivc, vi boste že vedeli, kako delujejo te sile kontinuitete kot ponosni nasledniki Zveze komunistov Slovenije. lepa. Besedo ima Aljaž Kovačič, pripravi naj se Gregor Židan. Hvala, podpredsednik, za besedo. Kolegice in kolegi, predstavniki ministrstva! Prav smešno je poslušati nekatere argumente, ko govorijo, na kakšen način bi morala potekati interpelacija, mislim, da bi vsi morali vedeti, da je interpelacija zagovor ministra, ki mu del strank nekaj očita. Zdaj pa govorite, da bi tisti, ki očitamo ministrici, morali spisati vse nove zakone. Ja, saj jih pišemo in jih tudi vlagamo, ampak jih koalicija zavrača. Interpelacija pa je o delu, o odgovornosti posameznega ministrstva, ministra, to tudi priča, kako slabi so argumenti same ministrice, da jo koalicijski poslanci branijo na tak način. V Listi Marjana Šarca seveda podpiramo vse investicije. Povedati moramo, da je proračun zelo napihnjen, da ste za dodatnih 15 milijard milijard zadolžili vse Slovenke in Slovence in da nimate fiskalnega pravila. Podobno, kot je že kolega Koprivc omenil − hitro se lahko zgodi novi zujf, kot se je že zgodil pod vašo vlado, in potem bomo videli, koliko bo sploh teh investicij. Teh vrtcev in šol še ni, še ne stojijo, tudi domovi, ki se toliko radi hvalite z njimi, še ne stojijo. To je vse nekaj na papirju, bomo videli, kdaj boste to uspeli narediti. Hvalili ste se tudi z dvema zakonoma. Enega sem tudi sam podprl, to je znanstveno-raziskovalna dejavnost, ki je pa daleč od tega, da bi bil super zakon. Bolj kot ne ohranja stanje, kot je. Še vedno pa niste pomagali nič mladim raziskovalcem, na kar so dejansko celoten čas opozarjali. Glede na to, da se je ministrica toliko danes ukvarjala oziroma je hotela predstaviti, da se na njo spravljamo, ker je ženska, sem jo že vprašal, katere so vse tiste ženske, ki jih je na ministrstvu odrezala, če tako lahko rečem, gospa Javornik, gospa Samardžija, gospa Šušmelj, ki so strokovnjakinje.

Hvalite se tudi z ustavno odločbo. Ja, seveda ste jo sprejeli, saj ste vedno hoteli na takšen način, da zasebniki dobijo več. Se pravi, v interpelaciji najti argumente za branjenje skozi oči feminizma je bolj kot ne žalostno in kaže na pomanjkanje nekih resnih argumentov in odgovorov, ki bi jih morali imeti.

mejnike? Prva transa je že v Sloveniji, a se še nič ne izvaja in me zanima: Kakšen je ta vaš načrt za dosego mejnikov na vašem področju, da boste lahko sredstva počrpali? Če lahko dobim odgovor na to. Drugo pa mislim, da danes niti en poslanec opozicije, ki smo vložili to interpelacijo, ni govoril, da ne bi kdo spoštoval ukrepov oziroma čemurkoli, kar se v šolah dogaja, nasprotoval. Smo pa omenjali to, kar so vaši odloki prinesli, se pravi neke posledice, ki jih niste na pravilen način skomunicirali oziroma se na njih pripravili. In v stališču sem vprašal čisto preprosto vprašanje in še vedno nisem na njega dobil odgovora. Tisti otrok, ki ne sme fizično prisostvovati pouku in se mora šolati na daljavo, na kakšen način naj se šola, ker v praksi šole nimajo toliko kamer, koliko je oddelkov, prav tako nimajo toliko učiteljev, da bi lahko poučevali dvojno. In učitelji dejansko, ker sem se kar nekaj z njimi pogovarjal, delajo na takšen način, da jim pošljejo maile in jim dajejo navodila, kajti ni mogoče dejansko 8 ur imeti dva različna pouka istočasno. Se pravi, ja, prej je bilo na daljavo in so vsi bili na daljavo, zdaj pa učitelj ne more biti v razredu in poučevati 15 fizično prisotnih in petih preko spleta, ker, prvič, nimajo kamer in jim niti tehnologija ne omogoča, in se pravi, da ima tistih pet, ki ne pridejo, danes nižjo kvaliteto pouk. Seveda zagovarjam, da se vsi učenci testirajo in da bi vsi bili, ampak vedno je nek delež, ki nečemu nasprotuje, prav tako pa seveda šole nimajo toliko učiteljev. Podobno se recimo dogaja, ker niste zagotovili dovolj kadra tudi v vrtcih, kajti oddelki niso v mehurčkih in ker jih mešajo, pride do karanten, ker v vrtcih ni dovolj vzgojiteljic, da bi lahko vsaka imela svoj razred, zato ker so nekateri otroci 8 ali 9 ur v vrtcih, vzgojitelj pa dela fizično šest ur in pol in dejansko se jih potem meša in prihaja do karanten tam, kjer ne bi ne bi bilo potrebno. Ko smo vas opozarjali, da zagotovite novi kadar, ga niste. Prav tako nisem dobil odgovora, kaj je ministrstvo naredilo, da bi zaščitilo delavce šole, se pravi ravnatelje, profesorje, učitelje, ki jih dejansko napadajo starši zaradi takšnih in drugačnih različnih mišljenj. Prav tako nismo dobili odgovora glede mladih, se pravi študentov. Eden izmed predhodnikov se je hvalil, da so dali dvakrat po 150 evrov vsakemu študentu. Dvakrat po 150. Ob tem pa so pozabili povedati, da so jih vrgli iz študentskih domov, ker so dejansko imeli nekateri celo stalna prebivališča, da niso mogli delati preko študentskega servisa in da potrebujejo po 500 evrov, da lahko preživijo, dobili pa so v dveh letih dvakrat po 150 evrov. Sedaj ne vem, na kakšen način bi lahko preživeli? Prav tako nismo dobili odgovora, ker ministrstvo vedno govori, da bo šole zaklepalo zadnje in odpiralo prve, in če rektor največje univerze reče, da ima 90-odstotno precepljenost med profesorji in je več kot 80 odstotkov študentov precepljenih, zakaj se spet univerze zapirajo prve? Dvomim, da je taka precepljenost v katerikoli tovarni v Sloveniji, kot je očitno na Univerzi v Ljubljani. Ali pa? Upam, da je. Skratka razumem, da gre država v lock down, ampak da se zapira samo šolstvo, to pa mislim, da ne bo nikomur prineslo nič dobrega.

se sprašujem, ali je dejansko vaš namen investirati v šolstvo ali pa je le poskrbeti za zasebnike. Kajti tudi včerajšnji sklep Vlade o razpisu podelitve koncesij za izvajanje visokošolskih študijskih programov prve in druge stopnje kaže, da gre za vse kaj drugega kot za dobrit javnega šolstva, ampak gre spet za neko privilegirano skupino ljudi, ki si dela zasebne fakultete in na takšen in drugačen način tudi služi. Kar se tiče športa, je tako ali tako zgodba za sebe. Mislim, da ni bilo države, ki je imela takšen odnos do športa, kot ga je imela aktualna vlada in aktualna ministrica. Tudi neke zgodbe, da če so bile športne dvorane zaprte, da se potem otroci še bolj veselo vračajo v telovadnice, najverjetneje, ne vem, če dva meseca ne vidiš prijateljev, se z veseljem vrneš, ampak Fakulteta za šport je jasno povedala, da bomo izgubili 20 tisoč mladih športnikov. Tega Tega si nisem zdaj izmislil, to so povedali predavatelji na edini Fakulteti za šport, ki jo imamo in kjer se dejansko s tem profesionalno ukvarjajo. Tudi govorili so o debelosti, o tem, kako bodo nazadovali učenci, o tem, kako je bil pri profesionalnih športnikih trenažni proces onemogočen. Kaj pomeni,

Tukaj se je vse zapiralo. Da ne omenjam, mislim, da je bilo fizikalno tekmovanje, ko smo bili unikum na svetu, ko za pet tekmovalcev in tri nadzornike nismo mogli v Sloveniji zagotoviti prostora. Ko sem omenil, naj dajo v Stožice, so se potem predstavniki ministrstva temu smejali. Se pravi, onemogočili smo dejansko tem mladim neko mednarodno tekmovanje. Področje duševnega in telesnega zdravja je mogoče tudi najbolj občutljivo, o katerem tudi najtežje govorimo. Tukaj so več kot očitno posledice. Lahko bi našteval, da smo sklicali preko deset odborov glede otrok s posebnimi potrebami, vam govorili, kakšne posledice bodo, če ne bodo imeli fizioterapij, da starši niso sposobni, nimajo znanja, da bi s temi otroki s posebnimi potrebami delali, kajti tukaj gre za specialne pedagoge, ki so res vešči tega. Ampak ne, vi ste to spregledali spregledali oziroma nas niste poslušali tako dolgo, dokler ni Ustavno sodišče vrnilo teh otrok v šole, potem pa ste rekli, da je Ustavno sodišče, če se ne motim, sledilo vašim navodilom ali nekaj takega je bilo izrečenega, da ste jih tako ali tako mislili. Vaš odnos do teh otrok s posebnimi potrebami se kaže tudi, ko smo v Listi Marjana Šarca skupaj z opozicijo sklicali sejo oziroma tudi vložili zakon, da bi da bi dejansko vsi otroci s posebnimi potrebami, ki to potrebujejo, imeli stalnega spremljevalca. Tedaj ste govorili, da se to ne more na takšen način rešiti in da boste v mesecu septembru pripravili nov zakon. Zdaj vas, spoštovana ministrica sprašujem, glede nato, da smo že v sredini novembra, kdaj bo ta zakon, ker če ne, ga bomo pač v opoziciji še enkrat vložili, ampak vseeno mislimo, da je to naloga ministrstva, da lahko z vsemi zaposlenimi to pripravi. In kot sem že omenil, glede zdravja. O tem je povedala, bom še enkrat citiral, predstojnica Službe za otroško psihiatrijo v UKC Ljubljana, ki je javno povedala: »Z ministrstvom za šolstvo ostajamo na ločenih bregovih, kot da ne bi govorili o istih otrocih, o isti instituciji«. Za mene je to nesprejemljivo, da dejansko ministrstvo, ki bi moralo zagovarjati otroke, predvsem te najbolj ranljive, ne sodeluje z otroško psihiatrijo. In tukaj bodo posledice katastrofalne. Čez dan sem dobil tudi mail univerzitetne diplomirane psihologinje, ki mi je napisala, da si ne želi Bergama na področju duševnega zdravja mladih. Se pravi, mi smo tukaj popolnoma zanemarili to področje. Mislim, da bi morali tukaj goreti vsi alarmi, če se predstojnica oddelka otroške psihiatrije UKC Ljubljana oglasi, če pošiljajo psihologe, tudi sejo smo imeli glede tega, ko so govorili o teh zavodih, kjer so ti otroci, pa opozarjali na posledice. Tako

podprli. Koalicijski poslanec se je hvalil, kako boste ostali ministrica. Vsaj kar se tiče mene, ste osebno lahko ministrica še deset mandatov, če je pa to dobro za področje, ki ga pokrivate, pa mislim, da lahko povedo mnogi starši, ki imajo otroke, dijaki, študentje in vsi, ki dejansko delujejo v tem sistemu, če je danes tako dobro, kot pravijo koalicijski poslanci. V Listi Marjana Šarca in tudi sam mislim, da je popoln razpad sistema na tem področju,

Najlepša hvala za besedo, gospod predsedujoči. Spoštovana ministrica, veva o čem se bova pogovarjala. O športu, ne o čem drugem. Bom bolj oseben. Verjetno bova vseeno dosegla kaj, da se bova naučila iz tega, mislim pa, da je šport del rešitve in ne del problema, čeprav se tako ustvarja, da je pod vašim vodstvom del problema. Ne bi navajal dobrih stvari športa, saj vsesplošno vemo, da je izrednega pomena v razvoju otrok, ljudi in konec koncev tudi starostnikov. Zato ne smemo v nobenem trenutku pozabiti, da se šport odvija v vsakem primeru.

potem je bilo 1. julija prelet letal za konec epidemije, drugič je bila razglašena epidemija 18. oktobra, naslednje leto 1. aprila do 11. aprila smo imeli popolno zaprtje. Jaz sem vas 17. 5. vprašal, kako je v zvezi s sredstvi za zaščito športne opreme za športne organizacije in športnike pri športni vadbi in tekmovanjih. Govoriva o letu 2021. Epidemija, da pogledam, se je pa začela leta 12. marca 2020. Pa bom samo prvi odstavek prečital: »Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport še ni pripravilo metodologije na podlagi Ni pripravilo, to se pravi, da še vedno nismo pripravljeni, kako pomagati športnim klubom, da se bodo lahko sploh odvijali treningi. V drugem, kako bi rekel, najinem pogovoru sva se pogovarjala tudi o teh treningih, kako naj bi se odvijali, in ste mi predlagali oziroma ste mi rekli, da so najbolj idealni Zoom treningi, da je to ključ rešitve. ključ rešitve. Jaz pravim, da ni enako, vi pravite, je enako. Ne vem, kje se bova zdaj našla. Mislim, da ni enako. Nikakor ne moreva primerjati treningov, ki se odvijajo v skupinah, posebej pri kolektivnih športih, kjer ne moremo individualno, lahko en dan na teden, mogoče kakšen teden, pa tudi to je težko. Ampak potem se midva malo srečava na obisku japonske prestolnice ob Olimpijadi v Tokiu. Tukaj se strinjam z gospodom Liscem, da je seveda zelo koristno, da pride gospa ministrica na tako stvar, posebej če so lepi uspehi. Ampak, glej ga zlomka, zakaj pa ne gre ona prek Zooma? A ni isto? Ni enako ali je isto. Ni isto. Kakor pač treningi niso isti, tudi ni obisk isti preko Zooma ali da ste direktno tam. Saj pravim, kako bi izgledalo, da bi jim vi preko Zooma čestitali in se slikali z njimi? Nemogoče. A, tukaj so pa pač normalno športniki izredno koristni, kajti lepo se je slikati z njimi,

Mogoče eno, kako bi rekel, eno časopisno oziroma internetno stvar. Črnoglede napovedi: okoli 20 tisoč mladih je izgubljenih za šport, ne samo za vrhunski šport. Ogromno. šport. Ogromno. Zdaj bom citiral gospoda Gregorja Juraka s Fakultete za šport in člana strokovne skupine za šport. Mislim, da je bil med tem časom že odstavljen, ampak vseeno bom prečital. »Po raziskavah se četrtina mladih ne bo več vrnila v šport, 10 odstotkov športnih organizacij v Sloveniji pa bo zaprlo svoje športne programe. Na naslednjih olimpijskih igrah bomo še uspešni«, se bomo lahko slikali, to je moj dodatek, »pozneje pa bo zazevala velika luknja«. To se pravi, te posledice so dolgoročne.

»Sedem mesecev je bilo za mlade športnike vključno s kadetskimi in mladinskimi reprezentanti v individualnih nekontaktnih športih prepovedano treniranje.« Radi se primerjamo z ostalimi v regiji, za primerjavo, v Srbiji tega ni bilo, na Hrvaškem samo 14 dni. Potem je pa mogoče vsaj, kako bi rekel, dodatek, s kom se bodo politiki slikali čez nekaj let. nekaj let. Upam, da se zavedate svojega naziva, ki je ministrica za izobraževanje, znanost…, bom tukaj končal, absolutno za mene niste ministrica za šport, kljub nekim, kako bi rekel, uspehom, ki si jih pripisujete, ampak te uspehe bom lahko komentiral čez nekaj let, če se bodo uresničili, to se pravi ta športna infrastruktura, ki je absolutno potrebna, in upam, da se bo uresničila, ampak ne verjamem na besedo.

Jaz izredno spoštujem Ministrstvo za kulturo, ki si zasluži ta naziv, glede na to pa, da so športniki v zadnjih časih izrednega pomena in dobri predstavniki, si zaslužijo tudi svoje ministrstvo. Hvala lepa. Hvala lepa.